Representanten Liv Kari Eskeland vil framsette et representantforslag.

representantane Ove Trellevik, Olve Grotle, Alfred Jens Bjørlo, Mathilde Tybring-Gjedde, Svein Harberg, Kjell Ingolf Ropstad og meg sjølv om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur.

regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Nikolai Astrup. [10:01:53]: EU har blitt enig om å innføre en ny karbonavgift, forkortet CBAM, på en del sentrale importvarer og innsatsfaktorer, herunder sement, jern, stål, aluminium, gjødsel, strøm og hydrogen. Hensikten er å motvirke karbonlekkasje, der produksjon av disse innsatsfaktorene flyttes til land og regioner med en svakere klimapolitikk. Samtidig som CBAM fases inn, skal gratiskvoter i EUs kvotesystem, som tidligere har vært tildelt industrien, fases ut i perioden 2026–2034. Norge er en betydelig produsent av enkelte av innsatsfaktorene som er omfattet av CBAM, og vi er fullt ut integrert i EUs kvotesystem. Da klima- og miljøministeren uttalte seg til NTB om den store klimapakken som ble vedtatt i Europaparlamentet forrige uke,

Hvilke fordeler og ulemper ser statsråden at norsk tilslutning vil ha, både i klimapolitikken og ikke minst for nettopp næringslivet, smelteverksindustrien og gjødselproduksjon i Norge? Og hvilken betydning vil tilslutning til CBAM ha for CO2-kompensasjonsordningen for industrien? Jeg takker re- presentanten Astrup for viktige spørsmål og en anledning til å drøfte dette i Stortinget. CBAM – eller karbongrensejusteringsmekanisme, eventuelt karbonavgift ved grensen – er som kjent ikke en toll,

er underlagt nøyaktig det samme kvotesystemet, så et utslipp koster akkurat det samme på samme dag i Tyskland, Portugal, Norge, Island og alle andre land som er del av kvotesystemet. Slik sett vil det på ingen måte ramme oss. Tvert imot vil det være en fordel for norske eksportører at deres konkurransesituasjon i Europa styrkes overfor eksportører fra utenfor Europa, fra land som ikke har et kvotesystem. Slik sett er dette en klar fordel. Det andre er spørsmålet om hva vi gjør med tanke på varer som kommer inn til det norske territoriet fra utenfor Europa. En av de åpenbare ulempene ved å stå utenfor CBAM vil være at vi kan bli et dumpeområde for produkter med veldig dårlig klimaprofil som ikke lenger kan selges konkurransedyktig i Europa. Det vil nok være et meget sterkt argument for at vi bør gjøre det samme som Europa. Når det gjelder den andre delen av spørsmålet, nemlig hva det betyr for frikvoter adgangen til å gi frikvoter, adgang til å gi CO2-kompensasjon, en direkte funksjon av kvotesystemet, så hvis kvotesystemet endres, vil vi naturligvis følge de nye reglene som da gjelder. [10:05:14]: Det er bra at statsrå- den nå vil forstå hva dette betyr for oss, for dette er jo en ordning som har hatt stor betydning for norsk industri og for klimaarbeidet. 26. apr. – Muntlig spørretime 2023 gjeringen ikke har vært tydelig på hva norske posisjoner er, når vi nå er kommet såpass langt i prosessen i EU. Utenriksministeren har tidligere uttalt: «Det er i det daglige arbeidet for tidlig påvirkning av politikk og regelverk vi best fremmer norske interesser», mens finansministeren sa i Europautvalget den 21. april, om CBAM, at vi er forsiktige med å tenke veldig mye høyt rundt norske posisjoner før de formelle vedtakene er på plass i EU. De formelle vedtakene kom på plass i Luxembourg i går det betyr jo at regjeringen nå kan avsløre de norske posisjonene for Stortinget. Så jeg spør igjen: Er det statsrådens oppfatning at Norge bør slutte seg til CBAM, og kan han også svare på spørsmålet om hvilken betydning dette får for CO2-kompensasjonsordningen? Det siste svar- te jeg på, men jeg gjør det gjerne om igjen, for det er viktig å være tydelig på det: Norske posisjoner har vært veldig klare og spilt inn tidlig til EU. Regjeringen meldte inn allerede for mange måneder siden at vi hadde posisjoner på dette, og det var at vi støttet innretningen på ordningen, vi mente at CBAM var en logisk videreutvikling av kvotesystemet. Vi mente, i likhet med mange land i Europa, at det er viktig at det nye systemet fases inn før de gamle ordningene fases ut. Det er hensyntatt. Vi hadde også synspunkter på direkte og indirekte utslipp, at indirekte utslipp – selv om det er prinsipielt riktig – ikke bør gå inn i denne fasen, fordi det er for komplisert å regne på det. Alt dette er hensyntatt i de forslagene som nå ble lagt fram, som gikk gjennom i Europaparlamentet forrige tirsdag eller onsdag og i Europarådet i går. Norge har jobbet med dette hele veien opp mot de endelige beslutningene, men det er nå en gang sånn med vår tilknytningsform at EU må lande lande sine formelle beslutninger før vi gjennomfører. Det er slik EØS-avtalen fungerer, men vi har ikke tenkt å vente unødig med det, og vi jobber med det, faktisk på daglig basis. [10:07:27]: Slik jeg tolker stats- råden, er statsråden positiv til at Norge skal slutte seg til CBAM. Så er det jo slik at Utenriksdepartementet har konkludert med at CBAM ikke er EØS-relevant. Er det da noe i veien for at Norge likevel kan slutte seg til?

vurderingen har vært at dette ikke er EØS-relevant, men som Utenriksdepartementets utredning sier – og den er jo blitt offentlig kjent gjennom artikler – kan man likevel ut fra en helhetsvurdering velge at det er fornuftig å slutte seg til. Det er den vurderingen vi nå gjør. Jeg understreker at måten dette treffer oss på, er at for en norsk eksportør som eksporterer til Europa, er det udelt positivt at CBAM kommer. Det styrker konkurransesituasjonen. Spørsmålet er hva vi som ikke-medlem i tollunionen – men medlem i kvotesystemet – gjør med innkommende varer til Norge. Det er riktig oppfattet at jeg nok mener at de overveiende sterkeste argumentene er at vi bør være tettest mulig på, slik vi at vi ikke blir et slags unntakstilfelle i Europa, og at f.eks. asiatiske

også gjerne hatt et litt tydeligere svar.

Spørsmålet mitt går egentlig på når, og hvor raskt regjeringen arbeider. Her sies det at EU må gjøre sine beslutninger, så gjør vi våre våre vurderinger – både om det er EØS-relevant, og om det skal gjøres justeringer. Gjelder det da også på alle de andre områdene som vi nå venter på, enten det er innsatsfordelingsmekanismen, som skal forsterkes til 50 pst., 50 pst., arealbruksendringer, LULUCF, som også endres, eller REPowerEU? Disse kommer jo nå på løpende bånd. Mitt spørsmål er: Er regjeringen ordentlig involvert i prosessene før de vedtas? når de vedtas, må vi implementere så raskt som mulig.

EØS-avtalen sånn at først gjør EU vedtakene, og så har vi en prosess med tilpasning gjennom EØS – og det må nødvendigvis skje etterpå. Det kan i teorien skje 10 minutter etterpå, men det må altså skje etter og ikke før. Vi har vært tungt inne i disse prosessene. Vi har hatt synspunkter, meldt dem inn, løftet dem fram skriftlig og muntlig på ministernivå fra flere statsråder gjennom flere Jeg var så sent som i forrige uke på klimaog miljøministermøte i EU, hvor bl.a. dette var oppe. Så vi følger dette så nært vi bare kan, for det angår oss sterkt – og i hovedsak veldig positivt. (MDG) [10:11:23]: Noe av grunnen til at deler av Stortinget er litt overrasket over at regjeringen ikke har fått avklart stillingen til CBAM tidligere, er at man har kjent til innholdet en stund og kunne ha startet det arbeidet fra norsk side selv om det ikke har vært vedtatt gjennom alle institusjonene i EU før i går. Det jeg ønsker å spørre om, er: Hva vil være konsekvensen for norsk klimapolitikk og Norges klimaambisjoner dersom Norge ikke slutter seg til EUs grensejusteringsmekanisme, CBAM? Statsråd Jeg er veldig glad for mange spørsmål om dette, for jeg synes det er utrolig viktig å få belyst hva dette er og ikke er. Det betyr at for det aller, aller meste av det markedet vi er en integrert del av, vil det uansett gjelde, og der gir det, som jeg har sagt, en positiv fordel for norske eksportører inn til Europa. Man stiller da sterkere i konkurransen overfor produkter fra land uten en slik mekanisme. Det utestående spørsmålet er om det skal være en innkommende CBAM ved den norske grensen. Det vil ikke nødvendigvis påvirke norske klimamål spesielt mye, men hvis det er slik at man kan utkonkurreres

(FrP) [10:13:29]: Mitt spørs- mål går til justisministeren. Høyres og Venstres rusreform – som heldigvis aldri ble vedtatt av Stortinget, men likevel delvis gjennomført ved Riksadvokatens nytolkninger – har gitt svært negative konsekvenser. Over hele landet rapporteres det om en alvorlig økning i bruken av narkotiske stoffer blant unge. Samtidig ser vi en oppgang i voldskriminaliteten blant unge som vekker dyp bekymring. Dette skjer i en situasjon hvor politiet står i en budsjettkrise, som stadig blir mer synlig. Den 29. mars stilte jeg justisministeren et spørsmål fra denne talerstolen om kutt i politiet på 112 politiårsverk. Nå foreligger oppdaterte tall, per 31. mars, som viser at politiet så langt har kuttet 222 årsverk, altså nesten en dobling siden sist. La meg gi noen eksempler: Øst politidistrikt har kuttet 68 politiårsverk – politi, påtale, sivile. Agder politidistrikt har kuttet 27 årsverk,

ifølge den lokale fagforeningen via Politiforum, og det er fordi politidistriktet mangler 150 mill. kr. Dette er det desidert verste tidspunktet å kutte i politiet på, når rus og ungdomskriminalitet øker samtidig som det økonomiske grunnlaget for de kriminelle gjengene sjelden har vært bedre, etter frislippet av narkotikamarkedet. Hvordan mener statsråden at politiet skal være i stand til å håndtere økningen i narkotikabruk og annen kriminalitet når de står i en budsjettkrise? For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har det hele tiden vært viktig å prioritere politiet høyt. Vi ønsker å styrke politiet på mange områder. Det handler om mer lokal tilstedeværelse. Det handler om å styrke etterforskningen i politiet, bekjempe mange typer kriminalitet, som f.eks. narkotika, som representanten tar opp som bakgrunn for sitt spørsmål, og også alvorlige seksuallovbrudd, særlig mot barn og unge. Det er et stort ansvarsområde politiet har, og det er viktig at de er godt ressurssatt. Forrige gang jeg fikk spørsmål om dette fra representanten, brukte jeg en god del tid på å forklare årsaken til at budsjettsituasjonen er så krevende som den er. Mye av det skyldes at det har vært veldig høy kostnadsvekst og en prisvekst som ikke lå inne da vi vedtok budsjettet for 2023, fordi man ikke var kjent med tallene for den reelle prisveksten. Dette er ikke et ønsket kutt fra regjeringens side, men det er en konsekvens av at vi bl.a. står omtrent et år etter den russiske invasjonen av Ukraina. Veldig mange faktorer har endret seg det siste året. Et av de tallene som representanten viser til her – 112 årsverk mente han politiet måtte redusere sist, som nå har blitt 222 årsverk på bare noen få uker – viser at det egentlig ikke er regjeringens Vi har ikke gjort noen nye budsjettvedtak på de ukene. Det samme budsjettet ligger der, og som jeg forklarte sist, vil vi komme med en prisjustering i revidert nasjonalbudsjett, noe som er viktig. Den har vi varslet helt siden begynnelsen av året. Det har vært viktig å vente med den til revidert nasjonalbudsjett, nettopp slik at vi også kan få med oss den usikkerheten og prisveksten som har vært i de første månedene av året, fordi vi ser at situasjonen fortsatt er usikker og faktorene endrer seg. Så det er viktig at politiet får best vi skal legge fram et revidert nasjonalbudsjett. 112, var fra 31. januar. Den doblingen vi nå ser, er fram til 31. mars. Politidistriktene kan ikke styre pengebruken basert på vidløftige politiske uttalelser om mer penger en gang i framtiden. Da bryter de økonomireglementet. De må forholde seg til den budsjettrammen som Stortinget vedtok i desember. Dersom statsråden likevel mener at kuttene som gjøres i politidistriktene, er unødvendige, fordi det kommer ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett som vil styrke dem så mye at nedbemanningen kan opphøre, kan hun gi tydelige signaler her og nå. Jeg kan garantere at Fremskrittspartiet vil støtte et sånt forslag. Kan statsråden gi politidistriktene så tydelige garantier om styrket budsjett i forbindelse med RNB at nedbemanningen nå kan stanse? Vi signaliserte tid- lig i år at det ville komme en prisjustering, så det har vært kjent for politiet Samtidig er det Stortinget, ikke regjeringen, som vedtar statsbudsjettet. Hvis det er sånn at representanten og Fremskrittspartiet ønsker at politiet gjennom hele året skal styre på budsjettet fra desember, er det greit. Regjeringen ønsker ikke det. Vi ønsker å legge fram et revidert nasjonalbudsjett som legger inn mer penger for å møte prisveksten som har vært, både for politiet og for andre statlige virksomheter. [10:19:15]: Fremskritts- partiet foreslo å styrke politiet betydelig i forbindelse med sitt alternative statsbudsjett for 2023, og vi mener selvfølgelig at det er riktig med en ekstra bevilgning i revidert. Men statsråden kunne ha gjort noe med det dersom hun var mer konkret og sørget for et veldig tydelig signal til politiet, for den nedbemanningen som skjer nå, er alvorlig. Det vil også ta tid å hente det inn igjen dersom man kommer med de pengene som man antyder skal komme, men som det på ingen måte er sannsynlig kommer, for da hadde jeg trodd at statsråden skulle ha vært noe mer tydelig. Justisministerens eget politidistrikt, altså Innlandet politidistrikt, må kutte 62 mill. kr. Så langt i år har det medført kutt i 17 politiårsverk. Da justiskomiteen besøkte Innlandet i forrige uke, fikk vi presentert en svært alvorlig utvikling i kriminalitetsbildet. Kan statsråden betrygge politimesteren i Innlandet, om at han slipper å gjøre dype kutt og heller kan konsentrere seg om å bekjempe kriminalitet? Statsråd Emilie Mehl [10:20:21]: Nå er det ganske kort tid til revidert nasjonalbudsjett legges fram. Det er viktig at vi gjør en god jobb med bakgrunnstallene. Det er fordi vi må være nøyaktige når vi skal budsjettere. Dette er statens penger, som vi skal bruke på en fornuftig måte. Det er også for å sikre at vi får best mulig anslag, sånn at disse tallene faktisk står seg også resten av året, så man ikke kommer

(FrP) [10:21:21]: Vi hører mi- nisteren si at regjeringen vil styrke politiet, men det stemmer ikke med virkeligheten. Fakta er at politiet, både i Innlandet og i store deler av resten av landet, nå står overfor store kutt i budsjettene samtidig som de opplever en økende kriminalitet, bl.a. en økning i brutal, kynisk og meningsløs ungdomsvold, hvor barn og ungdom blir overfalt og brutalt banket opp. Barn og unge blir ranet og truet til å gi fra seg klær, mobiltelefoner og penger. Jeg regner med at ministeren har lest om dette i både Hamar Arbeiderblad, Oppland Arbeiderblad, Glåmdalen og Østlendingen. Jeg regner også med at ministeren har fått med seg at både politiet og foreldrene er veldig bekymret. Jeg lurer på om ministeren deler denne bekymringen, og hvilke virkemidler hun vil gi politiet for å kunne bekjempe denne fullstendig uakseptable ungdomsvolden.

ungdomskriminalitet. Derfor har vi sendt nye forslag om å forbedre ungdomsstraffen på høring, for å kunne reagere raskere på det. Jeg er bekymret for de tallene vi ser nå, som viser at det har vært en dobling i kokainbruken blant barn og unge mellom 16 og 30 år. Derfor er det viktig at politiet

(FrP) [10:23:13]: Jeg hører mi- nisteren igjen si at regjeringen har styrket politiet. Det er mulig, det, men faktum er at det har blitt 243 færre politistillinger etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering. Det er veldig positivt å høre at ministeren jobber med en løsning med ungdomsstraff, at politiet mangler virkemidler; de mangler virkemidler til å bekjempe denne nye formen for brutal ungdomsvold. Påtalemyndighetene mangler også virkemidler, så hvis det går an å få straffet de unge kriminelle som går rundt i gatene og gjør hverdagen utrygg for andre ungdommer og folk flest, er det positivt.

når det gjelder de kuttene som Innlandet nå blir utsatt for. Det er en politistasjon på Magnormoen som regjeringen har fulgt opp veldig bra. Blir den skjermet for kutt, og kommer det øremerkede midler til denne politistasjonen? Statsråd setter pris på rosen. Vi begynte å opprette en ny politistasjon i Innlandet, ved Magnor, allerede i juni i fjor. Det var veldig kort tid etter at vi kom i regjering. Det var viktig for oss å få det på plass for å bidra til mer lokal polititilstedeværelse og ikke minst for å kunne avdekke mer grensekryssende kriminalitet, noe som er viktig når vi f.eks. snakker om som kan havne i ungdomsmiljøer, eller som kan være med på å finansiere organiserte kriminelle nettverk. Det er planlagt for videre drift av den politistasjonen, og så er det opp til politiet selv å budsjettere og politimesteren i Innlandet å vurdere hvordan hans budsjetter skal disponeres, innenfor de rammene som er gitt i tildelingsbrevene. Magnormoen, den nye politistasjonen som har blitt opprettet i samarbeid mellom norske og svenske myndigheter og politi – og som nettopp skal sørge for at mye av den kriminaliteten vi sliter med i Oslo, Stavanger eller hvor det måtte være i resten av landet, skal stoppes og tas før den kommer til Norge, at vi får et bedre samarbeid innen forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet, internasjonale bander og kynisk internasjonal kriminalitet som kommer til Norge

der. De totale kravene til kutt er dessverre så store. Jeg spør igjen: Vil ministeren ta noen grep for å skjerme Magnormoen mot kutt? Statsråd Emilie Mehl [10:26:07]: Det er vanskelig å diskutere med Fremskrittspartiet, som ikke forholder seg til at det har vært kostnadsvekst og prisvekst – og at regjeringen har gitt et klart signal om at vi vil komme tilbake til det i revidert nasjonalbudsjett – som er veldig mye av årsaken til at politiet, sammen med andre offentlige etater, f.eks. kriminalomsorgen, står i en veldig krevende økonomisk situasjon. Jeg er veldig glad for at vi har den politistasjonen. Det er en politistasjon som ikke eksisterte da Fremskrittspartiet og Høyre styrte. Den ble, så vidt jeg vet, besluttet opprettet i 2015. Høyre satt altså i regjering i seks år uten at den kom på plass. Jeg brukte ni måneder på å få den etablert. Det er i hvert fall et stort framskritt i seg selv. Vi vil selvfølgelig gjøre det vi kan for at politiet skal kunne fortsette å videreutvikle

Stortinget vedtok då at det skal gjerast ein gjennomgang av arbeidet som blei gjort med miljøkartlegging i skog for å sikre at kvaliteten og føresetnadene i MiS-ordninga, som skognæringa forvaltar, er i tråd med intensjonane: å bevare biologisk mangfald i norsk skog. Det eg lurer på, er om KLD og klima- og miljøministeren som øvste ansvarlege for biologisk mangfald, er involverte i dette kvalitetssikringsarbeidet. Har arbeidet starta opp, vil Klima- og miljødepartementet stille krav til gjennomgangen og kome med forslag til endringar som gjev betre kvalitet i registreringane? Jeg takker re- presentanten Kjerstad for spørsmålet. Det er et viktig tema, og ja, vi er definitivt involvert. Ikke bare det: Vi jobber nå med en rekke omfattende og viktige prosesser, som representanten kjenner til, i forbindelse med nettopp problemstillingen knyttet til skog. Det kommer gjennom det vi kaller en meny av tiltak for utvalgte økosystemer, hvor skog er først i rekken. Der er det

Vi var tidligere innom samarbeidet med EU, hvor det som heter LULUCF, eller Land Use, Land-use Change and Forestry, kommer med stadig tydeligere regler. Jeg konstaterer at det nå er etablert en ny frivillig skogstandard, som riktignok er frivillig, men som har understreket mer enn den tidligere standarden

av trær med hensyn til alder og kvalitet og med mer hensyntaken til naturen. Det som er et åpent spørsmål, som representanten også illustrerer, er i hvilken grad man skal ha offentlig ettersyn og kontroll med gjennomføringen av dette. Det spørsmålet vil jeg inntil videre la stå litt åpent fordi det er viktig at vi som samfunn får bedre kontroll på dette, og så og så må man se hvor langt den frivillige ordningen strekker seg, og hva som må gjøres videre. Jeg kan forsikre representanten om at vi både har fått med oss og følger opp de tingene og signalene som er sendt fra Stortinget på dette viktige feltet. Skog er faktisk ganske høyt oppe på mange av dagsordenene, både i oppfølgingen av naturavtalen og samarbeidet med EU og når vi samarbeider med skognæringen om hvordan de kan bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet gjennom produktene sine, og også drive stadig mer

Under behandlinga av SV sitt Dokument 8-forslag om ny skogpolitikk blei SV og miljøbevegelsen sin argumentasjon om mangelfull naturregistrering dokumentert gjennom fleire grundige reportasjar i NRK. Den siste avsløringa kom for nokre dagar sidan, då graverande mangel på registrering av artsmangfaldet for hogst ved Follsjå i Telemark blei avdekt. Erkjenner statsråden at det er stor mangel på landsdekkande økologiske grunn kart generelt og for hogst i skogane spesielt, og vil ministeren

jeg egentlig overrasket over hvor lite bevisste vi er om økosystemene i norsk natur. Jeg hadde nok forestilt meg at vi hadde et høyere kunnskapsnivå enn det vi hadde. Det er en av grunnene til at vi har satt i gang en del av disse prosessene, bl.a. dette med en meny av tiltak og økosystemet skog, for å få mer kunnskap. Den kunnskapen skal benyttes til å finne et enda bedre skjæringspunkt mellom det helt legitime behovet for å drive og forvalte en del av skogen for å produsere innsatsfaktorer, f.eks. til å bygge med tre framfor sement, betong og stål, som jo er bra i det totale klimaregnskapet, men også at man både bevarer særlig viktige og sårbare naturtyper i skogen og kanskje aller mest reduserer avskoging. Avskoging er ikke noe man driver med i skogbruket, det er jo veier, hyttefelt og bebyggelse som bidrar til at vi gjør om skog til asfalt, og det bør vi gjøre mindre av i framtiden. Eg takkar for svaret og synest det er veldig bra at det er sterkare fokus no. I saka i Follsjå blei det grundig dokumentert at her var det manglande kompetanse hos den som registrerte, og det var registrert sjeldne artar som ikkje var innrapporterte. Det gjer at ein kanskje no har tapt verdifull natur, av både nasjonal og internasjonal verdi, i denne saka. Kva tenkjer KLD-ministeren om dette, og kva tenkjer han kan gjerast for at rapportørane ikkje skal bli pressa av systemet til underrapportering? Vil ministeren ta opp og diskutere eventuelle tiltak med LMD? Kva tiltak tenkjer ministeren kan vere aktuelle?

under landbruks- og matministerens felt, og hva som har skjedd og ikke skjedd der, vil jeg overlate til henne å svare på. Det mener jeg er riktig, men saken illustrerer behovet for mer solid, omforent kunnskap og enighet om hva kunnskapen skal brukes til. Dette spørsmålet vil komme opp i forlengelsen av arbeidet med økosystemet skog, som jeg var inne på. Er det fortsatt slik at dette først og fremst skal kontrolleres etter noen på forhånd skrevne regler av bransjen selv, som i dag, eller skal

hele naturen, ikke for hver enkelt naturtype, men det er riktig at det skal være representativt. Vi jobber nå, i forbindelse med oppfølgingen av naturavtalen, med hva representativt vern betyr. Er det statistisk representativt, slik at vi skal verne naturtyper som det også er masse av i andre land, bare fordi vi har en viss andel i Norge, eller skal vi derimot prioritere å verne det som er unikt for Norge? Det er et litt åpent spørsmål i naturavtalen som vi jobber med å få avklart og tatt en beslutning om. Det er ja til representativt vern, men hva det er, er litt avhengig av hvordan man tolker representativt når det det gjelder om Norge har noe særlig ansvar, f.eks. for høyfjellsområder, som er unike for Norge, og ikke for skogtyper som går igjen i mange land. 10 pst. skogvern mener vi alvor med, og hver gang man verner et nytt skogområde, kommer man nærmere det målet. Det går ikke veldig fort, men det går i riktig retning.

Eg er blitt kontakta av skogeigarlag som meiner at dei har mange saker der skogeigarar er fortvila over at område som dei er blitt oppfordra av statsforvaltaren til å melde inn til frivillig skogvern, må vurderast og trekkast ut igjen fordi det frivillige skogvernet er underfinansiert, og fordi svært store midlar står i fare for å gå til vern av offentleg eigde skogområde. Kva synest statsråden om at staten betaler seg sjølv for vern av offentleg eigd skog? eksempel på det er hvis det er Statskog som skal verne. Det er riktig at Statskog er eid av staten, men det er også slik at nærings- og eierskapspolitikken i Norge sier at man likevel skal operere på kommersielle vilkår som et selvstendig selskap. problemstilling vi har sett på, og foreløpig er det i hvert fall sånn at vi vil fortsette med det, slik at man finansierer over riktig budsjett. Jeg glad for at det er stor interesse for frivillig skogvern blant skogeierne. Det er en god ting. Men det er strengt tatt heller ikke så rart, for det betyr jo at man får betalt av staten for å la skog som man ellers hadde måttet bruke arbeid på å hugge og selge på markedet, stå. Så det er, sett fra skogeiernes perspektiv, en veldig gunstig ordning, altså mye gunstigere enn alt annet næringsliv som blir pålagt kravstandarder,

på 20 nye områder hvor det skal bygges ut ulønnsom havvind. Områdene er ennå ikke konsekvensutredet, men vi vet at i alle fall fem av disse overlapper med såkalte SVO-områder, særlig verdifulle og sårbare områder med tanke på naturmangfold. Regjeringen har forpliktet seg til å verne 30 pst. av norske havområder, og man skulle tro at særlig verdifulle og sårbare områder skulle skånes for utbygging. Jeg forstår ikke hvordan dette 30-prosentmålet kan kombineres med iallfall fem av disse områdene. Kan statsråden derfor garantere at disse fem områdene som overlapper med eksisterende eller foreslåtte såkalte SVO-områder, ikke blir bygd ut? Marhaug for spørsmålet. Jeg lurer på om det kan foreligge en misforståelse om hva et SVO-område er, for SVO-område betyr ikke nødvendigvis at det ikke skal være noen aktivitet der. Det betyr at man har identifisert noen særlig sårbare og

[10:40:21]: Jeg er klar over at særlig sårbare og verdifulle områder ikke er det samme som vern, men det er de områdene som er aktuelle for vern, ikke minst for representativt vern, når vi øker ambisjonene våre. Det mest kontroversielle av de 20 områdene som ble pekt på i går, er Sønnavind A, som ligger i Skagerrak. Både Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har allerede sagt at de er imot å åpne dette området fordi det er særlig rikt på naturmangfold, som fugl, og det er også er det helt uforståelig at dette området ikke allerede er tatt ut, før det ble lagt fram på NVEs pressekonferanse i går. at det passer bra med nettilknytning og planer om å bygge nye utenlandskabler til Danmark, Skagerrak 1 og 2. Likevel er mitt spørsmål: Vil statsråden bruke sin makt og myndighet som miljøvernminister til å stanse Sønnavind A? Jeg er på in- gen måte i en situasjon nå til å si ja eller nei til Sønnavind A. Det jeg derimot kan si, er at vi har lagt en klar føring på at hensyn til miljø og natur skal være en av faktorene som legges til grunn når vi velger områder. menneskenes samlede avtrykk på naturen og om ulike næringer i forhold til hverandre. En del av reaksjonene fra fiskerimiljøene går i og for seg ikke på naturvern, men at man heller vil tråle i dette området enn å bygge vindmøller. Det er et høyst forståelig synspunkt. Alle disse synspunktene skal man skal man nå hente inn i arbeidet før man går til åpning og deretter investeringsbeslutninger rundt havvind. Det NVE har gjort, er å peke på områder hvor det vil være mulig å utvikle havvind, men det vil være en rekke spørsmål som skal besvares før man faktisk begynner å bygge. Jeg vil igjen minne om at vi neppe kommer i mål med de høye klimaambisjonene vi har, uten at vi tar havet mer i bruk for kraftproduksjon.

gitt nytt liv til debatten om Norges unntak fra Europas sanksjonsregime når det gjelder havneforbud mot Russland. Fra før av er det godt kjent at Vladimir Putin bruker sivile skip til militære formål, fra før av tydelig advart om at sivile fartøy brukes til kartlegging av norsk infrastruktur og av norsk havbunn. Med denne NRK-serien er det likevel første gang jeg tror vi alle opp lever at vi får dokumentert, hjemme i vår egen stue, hvordan russiske fisketrålere faktisk opererer. Selv om det som kommer fram, neppe er nytt for utenriksministeren, tror jeg mange er opprørt over det de har fått se. Russiske trålere dukker opp ved viktige olje- og gassfelter, ved militære øvingsområder og ved viktige knutepunkter som det norske forsvaret trenger for å flytte sine styrker. De søker nødhavn i områder der Norge og allierte trener med sine ubåter, og de holder seg nært når amerikanske marinefartøyer kommer til Tromsø. Til forskjell fra alle andre land i Europa lar Norge store russiske fiskefartøyer anløpe og lande fisk i norske havner. I høst strammet regjeringen inn og besluttet at fiskefartøyene bare kunne anløpe i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Da sa utenriksministeren at regjeringen «følger utvikling nøye og er klare til å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig». Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Er ikke den håndfaste dokumentasjonen fra NRK tilstrekkelig til at regjeringen nå stenger russiske fiskefartøyer ute fra alle norske havner? Vi gjennomfører tiltak i norsk politikk basert på den informasjonen vi har, og alle mulige påstander som blir framstilt i mediene, må nødvendigvis kvalitetssikres. Det er ikke alltid at vi har den samme opplevelsen av situasjonen som ulike journalister kanskje har. Det er utstrakt kontroll nå i disse områdene. Vi har redusert antall havner der man kan lande fisk, til tre, men det er viktig å understreke at det er for å lande fisk disse skipene kan anløpe.

Da vi innsnevret unntaket fra havneforbudet til kun å gjelde tre havner, var min begrunnelse den gangen at vi skulle hindre at Norge ble et transittland for utførsel av varer som er omfattet av eksportkontroll. Vi har ikke noen garanti for at det ikke skjer nå, men jeg har ikke noen informasjon på mitt bord som tilsier at det har vært misbruk av den ordningen. Når vi nå har nå har fått økt kontroll av alle skip som går ut av Norge – 95 pst. av fartøyene kontrolleres – har vi mye bedre kontroll enn det vi hadde før. [10:45:53]: Jeg er litt usikker på om svaret fra utenriksministeren betyr at hun bestrider det som er kommet fram i dokumentaren. Dokumentaren legger vel ikke først og fremst vekt på om disse fiskefartøyene brukes til å frakte

at vi er helt trygge på at vi har god nok kontroll over hvordan fiskefartøyene brukes i dag, og at det ikke er behov for ytterligere tiltak slik situasjonen er akkurat nå? Utenriksminister Anniken Huitfeldt [10:46:49]: Vi må hele tida vurdere ytterligere tiltak, og det gjør vi på alle områder. Norge har over lang tid vært et etterretningsmål for Russland, og også andre typer fartøyer enn de som er militære, har vært involvert i slik virksomhet på ulike måter det er kommet fram flere saker i så henseende – men når det gjelder den konkrete etterretningstrusselen som er rettet mot Norge, får eventuelt justisministeren svare for det. Jeg mener at vi må se på tiltak hele tida, til at vi erklærte en del diplomater uønsket i Norge. De kom til Norge under diplomatisk dekke, og så drev de etterretning. Så vi må hele tida se på tiltak som kan gjøre at vi har mer kontroll, og vi har bedre kontroll nå enn før. Nå er det anløp ved

[10:48:01]: Høyres forutset- ning for å støtte regjeringas linje om å ha enkelte særnorske unntak fra havneforbudet har hele veien vært at unntakene må kunne begrunnes, de må ikke øke sikkerhetsrisikoen for Norge, og regjeringa må føre kontroll med samtlige fartøyer som anløper norske havner.

at fiskefartøy er utstyrt med militære kapasiteter som kan drive overvåkning, spionasje, sabotasje og kartlegging, er sterkt økende, spesielt i lys av at vi har en krig i Europa. i Europa. Vi har også bedt regjeringa om ikke å gi tillatelser til russiske såkalte forskningstokt i norske farvann. Når mener utenriksministeren at risikoen ved det særnorske unntaket fra havneforbudet overstiger gevinsten? [10:49:01]: Det gjør vi en fortløpende vurdering av, og derfor ber jeg hele tida om informasjon fra de etatene, fra norsk side, som skal kontrollere. Som jeg sa til lederen for Venstre: Det er tolletaten, det er politimyndighetene, det er Kystvakten, det er Kystverket, og det er Men jeg har ikke sagt at vi utelukker helt å stenge disse havnene. Det er av hensyn til felles fiskeriforvalt ning vi må ta vare på den torskestammen som vi har, men vi må også føre økt kontroll, og vi må føre økt kontroll også på andre områder enn på etterretningsområdet. Det handler bl.a. om sanksjonsregelverket. Så vi sender nå ut og styrker vår kontroll på ulike områder, og så kan vi da vurdere å gjøre ytterligere innstramninger. Én type innstramning kan være på antallet liggedøgn som et skip har ved den enkelte havn,

utenfor norske havneområder, der vi har kontroll, og der de da må ligge stille for å kunne oppholde seg der, og eventuelt komme inn for å lande fisk. Men jeg har så langt ikke hørt at regjeringa har diskutert disse konkrete vurderingene og løsningene. Min bekymring er at risikoen øker, og at det syns stadig å være en større vilje på russisk side – som også de hemmelige tjenestene våre sier

det gjør at de mulighetene de har til å drive etterretning, må vi kontrollere langt bedre enn i dag. Når det gjelder muligheten for innstramning, er det noe vi løpende vurderer, og Stortinget vil også på egnet måte holdes løpende orientert om dette.

(H) [10:52:03]: I redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker for ganske nøyaktig ett år siden sa utenriksministeren: «(…) opplever vi at nye initiativ og ny politikk fra EU

og skal være et bindeledd mellom både forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av medisinske mottiltak. Målet er å sikre EUs forsyningskjeder for medisinske mottiltak og ivareta den tilgangen på legemidler og medisinsk utstyr Europa trenger. Norge står utenfor denne ordningen, fordi den – som veldig mange andre områder der Norge søker tettere samarbeid med EU – ikke omfattes av EØS-avtalen. Koronakommisjonens klare anbefaling er også full norsk deltakelse i HERA. I begge sine redegjørelser om EU- og EØS-saker i 2022 sa utenriksministeren at det var viktig at Norge fikk ta fullt ut del i HERA, og under et NUPI-seminar nå i mars, sa helseministeren at Norge ønsker full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid, på så like vilkår som EUs medlemsstater som mulig. Hun sa også at Norge på den måten vil være like godt rustet som våre nordiske og europeiske naboland ved neste helsekrise. I den samme redegjørelsen sa utenriksministeren at «i krisetider er det derfor viktig at vi trapper opp samarbeidet med EU og EUs medlemsland», men på dette NUPI-seminaret i mars innrømmet helseministeren at forhandlingene om HERA ikke engang er kommet i gang mellom Norge og EU. Spørsmålet mitt er, ganske enkelt: Hvorfor er ikke forhandlingene kommet i gang? Utenriksminister Anniken Huitfeldt [10:53:49]: Det er viktig å øke samarbeidet med EU når det gjelder helsesamarbeid, og det så vi ikke minst Det var veldig mange land i Europa som ikke er medlem av EU, som ikke fikk tilgang til EUs vaksiner. Det fikk vi, gjennom bl.a. EØS-avtalen og et godt og veldig nært forhold til andre land – vi var ikke automatisk en del av dette det var viktig for vår felles beredskap. Når det gjelder HERA, har jeg uttalt akkurat det samme på alle møter jeg har vært på i Brussel. Vi har et ønske om å bli en del av dette samarbeidet. Vi har en lang grense mot Sverige, og mot andre land, og vi har en veldig åpen økonomi og er et åpent land, slik at utstrakt helsesamarbeid vil være i vår interesse, selv om det ikke er omfattet Vi har begynt samtalene om dette og vil fortsette dette arbeidet, i den takt som vi mener vil være i norske interesser. Det er utgangspunktet for hvordan vi vil drive denne saken framover. i ut- gangspunktet tro at det var i norsk interesse å gjøre dette så raskt som mulig, når både utenriksministeren, helseministeren og andre forteller hvor viktig dette helsesamarbeidet er. er. NUPI-forsker og professor Marianne Riddervold sa nylig til Altinget om denne saken at det ikke er sånn at Norge er øverst på EUs liste. Hun understreket videre at det ikke er viljen til å forhandle med Norge som er problemet i EU-administrasjonen, men at byråkratene er under press. De har mange viktige ting å gjøre, særlig knyttet til krigen i Ukraina. Det å da inngå bilaterale avtaler med tredjeland og utenforland som Norge står ikke høyest på agendaen. Når vi vet at EUs kapasitet til å håndtere særavtaler med tredjeland blir stadig mindre Norge ikke engang har begynt forhandlingene med EU om full deltagelse i denne helsekrisemyndigheten, hva er da regjeringas strategi for å ivareta norske interesser i en eventuell framtidig global helsekrise? For å svare på hva vi rent konkret gjør med denne saken: Det er ikke slik at Norge venter og ser hva som kommer i EU før vi går i gang med forhandlinger. Det som er situasjonen nå, er at medlemslandene må innhente mandat fra sine land for å gå i forhandlinger med Norge, og så er det avtalt et møte om kort tid – 11. mai – hvor vi skal se på hvordan vi kan drive denne saken videre. Når det gjelder forberedelser til en ny pandemi, er det et veldig omfattende spørsmål. Det handler både om samarbeid med EU, som vi i forrige pandemi var helt avhengig av, ved at vi fikk vaksiner tidlig, og det handler om en

I NRKs Debat- ten den 30. mars argumenterte utenriksministeren imot en utredning av norsk EU-medlemskap med at det ville være skadelig for norske interesser og forhandlingsposisjoner å komme til Brussel og fortelle at regjeringa utreder fordeler og ulemper med et fullt norsk EU-medlemskap. Samtidig skal det visstnok være helt uproblematisk å komme til Brussel og fortelle EU at regjeringa utreder en løsere tilknytningsform til EU enn EØS-avtalen. Eldring-utvalget har fått i oppdrag å se på bl.a. samarbeidsmodellene med utenforland som Storbritannia, Sveits og Canada. Det tror jeg er et rimelig uforståelig argument for de aller fleste. Spørsmålet mitt er: Hvordan harmonerer regjeringas uttalelse om at Norge ønsker full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid og på så like vilkår som EUs medlemsstater som mulig, med regjeringas utredning av en løsere tilknytningsform til EU? Utenriksminister Anniken Huitfeldt [10:57:54]: Dette er jo feil. Det som står i regjeringsplattformen, er at vi bygger på EØS-avtalen. Det står det flere steder. Når vi har satt i gang en Muntlig spørretime 3555 des det bl.a. at vi vil se på hva som er handlingsrommet innenfor eksisterende avtaleverk. Det er ikke fordi vi vurderer å gå ut eller vil utrede alternativer til denne. Det skulle være rimelig klart for dem som har fulgt med i norske politiske diskusjoner.

som er utenfor EU og EØS-avtalen, har avtaler med EU som også kan være gunstige for Norge. Så jeg mener at vi absolutt trenger en diskusjon om EU, men hvis jeg skulle komme til Brussel nå og si at vi gjerne forhandle om en helseløsning, men samtidig skal vurdere et EU-medlemskap, mener jeg det ikke ville være heldig. Ine Eriksen Søreide (H) [10:58:58]: Det er jo inter- essant, for det er åpenbart helt uproblematisk å komme til Brussel og si at man utreder handlingsrommet, altså hvordan man egentlig kan fri seg fra rammene i EØSavtalen, mens det er kjempeproblematisk å komme og si at vi kanskje kunne tenke oss å bli medlem en dag. Felles for de tre landene som eksplisitt står omtalt i Eldring-utvalgets mandat, nemlig Storbritannia, Canada og Sveits, er at ingen av dem har en EØS-avtale, og at ingen av dem er med i det indre marked, som jo er en helt grunnleggende forutsetning for norsk velferd, norsk økonomi og samarbeidet vårt med EU. Den store utfordringen nå er, som utenriksministeren selv sa i redegjørelsen i mai i fjor, at veldig mange av de samarbeidsområdene vi nå veldig gjerne vil ha EU med oss på, er utenfor EØS-avtalen. Det gjør det enda vanskeligere å manøvrere, hvis vi i tillegg skal ha en løsere tilknytning til EU og kanskje ikke skal være del av det indre markedet. Det er den eneste konsekvensen man kan trekke ut av det punktet som Eldring-utvalget er bedt om å se på, i tillegg til at de skal se

Vi har EØS-avtalen, og i hver redegjørelse har jeg redegjort veldig godt for hvordan jeg vil styrke samarbeidet på ulike områder. At representanten fortsetter å gjenta dette, som åpenbart er feil, har jeg veldig liten forståelse for. Jeg mener også at dette er en utredning som den forrige regjeringa burde ha gjort. Vi sto midt oppi en Navskandale. Det var flere saker som handlet om handlingsrommet når det gjaldt arbeidstakerrettigheter. Jeg mener den forrige regjeringa hadde stått seg på å gjøre denne utredningen om handlingsrommet tidligere. Jeg mener også at det er helt uproblematisk å komme til Brussel og si det. Vi må gjerne ha en diskusjon om EU, men når vi nå forhandler om en grønn allianse og bedre forhold når det gjelder helsesamarbeid, mener jeg det veldig viktig at jeg klargjør hvor Norge står,

(FrP) [11:01:23]: Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren. Tidligere denne uken signerte statsministeren en såkalt ikke-bindende avtale med EU som skal bidra til et tettere samarbeid om klima, industri og energi. Statsministeren viser til den grønne alliansen, som avtalen blir kalt, og at den skal legge grunnlaget for framtidige arbeidsplasser i Norge. Avtalen er historisk og skal hjelpe begge parter til å nå både klimamål og grønn omstilling. Avtalen tar opp mange områder og favner bredt, som det står, men nevner spesifikt områder som karbonfangst og -lagring, havvind, hydrogen, kritiske råvarer, batterier og grønn skipsfart. for Norge med en slik avtale, er de arbeidsplassene innenfor fornybar industri den kan sikre for Norge de neste årene. Her ligger det viktige muligheter for norsk næringsliv, og regjeringen skal gjøre alt den kan for å tilrettelegge for disse», sier statsministeren. Som statsråden helt sikkert vet, er det ingen av disse områdene Norge lever av i dag, og om Norge skal levere på områder som bl.a. blått hydrogen og karbonfangst og -lagring, er vi faktisk helt avhengig av at vi får lov til å fortsette å utvikle vår petroleumsnæring. I media har vi kunnet lese forskjellige utkast hvor Norge forsøkte å få støtte fra EU for fortsatt leting etter og utbygging av nye olje- og gassressurser. De ble forkastet, og det er nå fjernet fra avtalen. Hva betyr denne avtalen for framtidig norsk oljeproduksjon? Er det grunn til å frykte for eksistensen til næringen, spesielt i arktiske strøk? Statsråd Espen Barth Eide [11:03:12]: Jeg vil først få takke representanten Halleland for en forbilledlig gjengivelse av regjeringens politikk. Vi er veldig stolte av å ha fått på plass denne avtalen, som nettopp skal sørge for at Norge er solid med på innsiden når EU nå utvikler framtidens grønnere økonomi. EU gjør alt de kan – nå også sammen med Bidens USA og en lang rekke andre industriland – for å erstatte fossilt med fornybart. Det betyr at vi må både sørge

begrensninger på videreutvikling av norsk petroleumssektor i denne avtalen. Det står jo ikke det. Det det står om, er at vi skal være med når man bygger opp det som blir alternativet, men det er klart at jo mer omverdenen lykkes med å redusere avhengigheten av petroleum, jo mindre etterspørsel etter petroleum vil det nødvendigvis bli. Hvis man er bekymret for petroleumsbransjens framtid, bør man i så fall være opptatt av hva som skjer på etterspørselssiden. Det er vi med på å utvikle. Man bruker Man bruker ikke energi for moro skyld, som representanten vet. Man bruker den for å oppnå noe, for å reise, for å produsere noe. Da er hele poenget at man skal få en raskere omstilling til en fossilfri framtid – i hvert fall en utslippsfri framtid. I den utslippsfrie framtiden

forutsigbarhet for petroleumsnæringen. Som statsråden er veldig godt kjent med, har vi et unikt utgangspunkt for en god avtale med EU nå, også rettet mot petroleum. Når en er så avvikende som en er, har jeg lyst å spørre litt direkte om en lønnsomhetsutredning som Gassco kom med om et «Barentsrør». «Barentsrør». Hvis et sånt rør blir realisert, vil vi gjøre oss veldig avhengig av at gassressursene i Barentshavet blir knyttet til EU. Er det slik at EU nå viser at de ikke har interesse for denne gassen, og at vi heller skal anbefale å bygge flere LNG-anlegg i Finnmark? [11:06:20]: Når det gjel- der spørsmålet om rør versus videreutvikling av LNG i Finnmark, vil jeg overlate det til olje- og energiministeren, som jobber med de spørsmålene. Men svaret på det må nødvendigvis henge sammen med framtidig forventet etterspørsel. Da har jeg lyst til å påpeke at vi har to

på deres framtidige visjon for bruk av gass før vi tar norske beslutninger. Vi vet også at de ønsker å erstatte den russiske gassen først, så selv i et Europa som bruker mindre gass, vil det være et stort ønske om norsk gass i en ganske lang periode, for man vil heller ha norsk enn russisk, og for så vidt også andre tilsvarende kilder som man har mindre tiltro til stabiliteten til enn man har til Norge. Helheten i dette er svaret, men den grønne alliansen går på å bygge opp de nye næringene som på sikt skal erstatte de fossile.

En annen utfordring Norge har hatt med EU, har vært brexit-avtalen og batteritollen som ble etablert for bl.a. land som Norge. Elbiler med norske batterier vil bli ilagt toll på 10 pst. hvis de eksporteres mellom EU og Storbritannia. Vi vet at det er flere bedrifter i Norge som ønsker å starte med batteriproduksjon, og at denne tollen er en av flere problemstillinger som burde vært løst. Fikk regjeringen noen orden på denne problemstillingen i avtalen med våre venner i EU? Det er faktisk slik at problemstillingene knyttet til dette litt uventede spørsmålet som oppsto som en følgekonsekvens av brexit-avtalen, er en av grunnene til at vi, meg selv inkludert, tok initiativ til at man skulle lage en slik industriavtale med EU. Siden den gang har vi både fått medlemskap i det som heter European og fått denne avtalen, som sier at Norge skal være nært koblet til hele denne pakken av nye næringer som skal brukes til å erstatte de fossile, herunder batteriproduksjon. Så jeg mener at vi har kommet et langt stykke i å omdefinere den problemstillingen og gå inn i de verdikjedene som bidrar til mer europeisk batteriproduksjon, for man skal ikke bare ha veldig mange flere batterier, det er også et ønske om at de er produsert i Europa og ikke i f.eks. Kina, at man i større grad selv har kontroll på den typen innsatsfaktorer. Det er stor interesse i EU for at Norge kan inngå i det. Jeg mener at disse tiltakene nettopp har bidratt til å styrke vår posisjon sammenliknet med brexit-avtalens utgangspunkt. [11:09:26]: Takk for det og takk for en god redegjørelse. Den redegjørelsen kjente jeg for så vidt til, men nå har vi vært i forhandlinger med EU, og vi har hatt forhandlinger med EU over et lengre tidsrom.

at dette kommer til å bli ryddet vekk?

det er jo bare de batteriene som eventuelt skal eksporteres fra Europa til Storbritannia, eller motsatt, som berøres av dette, det store europeiske markedet for batterier produsert i Europa til EU vil ikke bli påvirket av dette. Men jeg mener at summen av det vi har gjort, langt på vei har løst det problemet som skulle løses, uten at vi derved trengte å tvinge EU og Storbritannia til å gjenåpne en veldig sårbar avtale dem imellom, noe som jeg tror det var liten appetitt på bare for å ta hensyn til et litt uventet sideproblem for Norge.

Mitt spørsmål går til justisministeren. Antall bedragerier har økt betydelig de siste årene. I 2021 ble det anmeldt nærmere 19 000 bedragerisaker. Antall anmeldte bedragerier har økt med 40 pst. de siste fem årene sammenlignet med de fem foregående. Størsteparten av disse bedrageriene begås på internett og i stor grad av profesjonelle aktører. Sånne saker er ressurskrevende å etterforske, og en stor del av sakene blir ikke oppklart. Dette er bakgrunnen for at Økokrim i starten av februar meldte at de har tatt initiativ til å opprette en egen bedragerienhet. Etter det jeg forstår, skal det være satt av penger til enheten. Før påske ba jeg statsråden gjør rede for status for arbeidet, ut fra svaret, som var mildt sagt lite opplysende, virker det som arbeidet med å få på plass enheten har strandet i departementet. Derfor vil jeg gjerne bruke denne anledningen til å spørre statsråden om hun kan gjøre rede for hva som gjenstår for å få etablert Økokrims bedragerienhet, og hvorfor dette drar sånn ut i tid. Statsråd Emilie Mehl [11:12:30]: Det har overhodet ikke strandet. Den prosessen pågår for fullt, og jeg ser fram til at vi får etablert en egen bedragerienhet i politiet. Det er viktig at vi styrker innsatsen på på dette området og mot økonomisk kriminalitet generelt. Det er også bakgrunnen for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering vil legge fram en egen stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Det er et omfattende samfunnsproblem, som også er en driver for mye annen type kriminalitet, hvor samfunnet går glipp av store skatteinntekter. Det er fare for utnyttelse av arbeidsfolk og mange andre negative skadevirkninger. Et eget bedragerisenter under Økokrim er et viktig bidrag, og vi vil komme tilbake så raskt det er gjort nødvendige avklaringer i regjeringen.

Politiets innbyggerundersøkelse viser at identitetstyveri og svindel på nett er den kriminaliteten folk flest er mest redd for. Når tall fra Økokrim viser at rundt 24 000 nordmenn ble utsatt for svindel på nett i fjor, er ikke det Bedrageri på internett kan skje på tvers av landegrenser og i et omfang som gjør det krevende å etterforske. De kriminelle er profesjonelle, og det utvikler seg raskt. Det er stort potensial i å undersøke trender, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg lurer på hvilket mandat og hvilke oppgaver [11:14:20]: Vi vil komme til- bake med de endelige rammene for bedragerisenteret, det er veldig viktig at Økokrim og bedragerisenteret har mulighet til å etterforske disse sakene og også til å være et kompetansesenter for bedragerisaker.

Det er også viktig å øke bevisstheten i befolkningen om at man selv kan være et mål for bedrageri, f.eks. eldre. Det kan også være viktig å nå ut med informasjon til innbyggerne, sånn at de selv er i stand til å bidra og være motstandsdyktige mot slik kriminalitet i en verden hvor svindelforsøk, phishing på mail eller andre typer forsøk er stadig mer sofistikerte og vanskelige å oppdage for dem som blir utsatt.

«Stadig flere bedrift- er går konkurs. Ferske tall viser en økning på 39,6 pst. i første kvartal 2023 sammenlignet med første kvartal 2022. det er registrert en økning i samtlige fylker. De bransjene som rammes hardest, er detaljhandel og hotell- og restaurantbransjen, med bortfall av arbeidsplasser som resultat. Hovedårsakene til denne negative utviklingen er høye strømpriser, økte skattebyrder, økte rentekostnader og akkumulerte utgifter i etterkant av pandemien. Hva vil statsråden foreta seg for å snu denne negative utviklingen?» Vedum [11:16:43]: Det går fortsatt godt i norsk økonomi. Sysselsettingen økte med 110 000 personer i fjor, det var spesielt i privat sektor man ansatte flere folk i fjor. Ifølge Norges Banks regionale nettverk, der man spør bedriftene, forventer bedriftene en ytterligere økning i sysselsettingen fram mot sommeren. arbeidsledigheten, er det et sammensatt bilde om dagen, men noen tall er ganske eksakte: Arbeidsledigheten har ikke vært så lav siden før finanskrisen i 2008. At utviklingen er at antall konkurser har gått opp den siste tiden, har først og fremst sammenheng med pandemien. Da gikk antallet konkurser markert ned, bl.a. som følge av støtteordninger og at skattemyndighetene utviste varsomhet ved innkreving av utestående skatter, f.eks. ved i mindre grad å begjære konkurs. Da statlige støtteordninger ble faset ut og skattemyndighetene vendte tilbake til normal skatteinnkreving, var det forventet en økning i antall konkurser. Antall konkurser i første kvartal er, som representanten påpeker, høyere enn det var i fjor, men det er på samme nivå som f.eks. første kvartal i 2019. At noen bedrifter ikke klarer seg og ikke har høy lønnsomhet, mens nye kommer til, med lønnsomhet, er over tid en naturlig utvikling, men selvfølgelig er det viktig at vi klarer å ha et aktivt der nye bedrifter kommer til hele tiden. Samtidig er prisveksten på varer og tjenester høy, noe som merkes av folk, og også av bedrifter, selvfølgelig, og Norges Bank har satt opp styringsrenten i tråd med sitt mandat.

Jeg takker for svaret, men jeg tror ikke næringslivet ble særlig beroliget av det. Konkurstallene som ble offentliggjort i forrige uke, viser en kraftig økning. Statsbudsjettet for 2023 er også utfordrende for næringslivet. Det er grunn til å frykte at konkurstallene vil fortsette å øke blant små og mellomstore bedrifter i hele landet i tiden framover, med bortfall av arbeidsplasser som konsekvens. Dette kommer i tillegg til store investeringsprosjekter som er stoppet opp i påvente av avklaring rundt grunnrenteskatt. Særlig krevende er økningen av arbeidsgiveravgiften med 5 pst. på inntekter over 750 000

ca. 102 000 nye ansatte. Det er tegn på at det er stor aktivitet. Det er også fortsatt slik at det er en stor utfordring for mange i privat sektor å få tak i den arbeidskraften de trenger. Regjeringen har vært opptatt av å ha stabilitet rundt bedriftsbeskatningen, på 22 pst. Jeg har merket meg at Høyre-leder Erna Solberg har argumentert for en høyere bedriftsbeskatning i forbindelse med sin boklansering. Det er regjeringen uenig i. Vi mener det har vært klokt at vi har den stabiliteten på 22 pst. Vi har også satt avgiftene, f.eks. på strøm, noe som også Høyre argumenterte imot, for vi mente at det var klokt å få ned kostnadene med strømavgiftene for bedriftene i den situasjonen vi er i nå. De som har fått en ekstra skattebyrde, er i hovedsak kraftselskapene. De er offentlig eid og har hatt veldig store overskudd, og de har tjent ekstraordinært mye penger på grunn av de høye strømprisene. Da mener jeg det har vært riktig at de skulle betale mer tilbake til fellesskapet. (H) [11:20:57]: Ikke siden første kvartal 2019 har det vært registrert så høye tall. I første kvartal i år ble det registrert 1 317 konkursåpninger. Den største prosentvise økningen finner vi i Nordland fylke og i Vestland fylke, med henholdsvis 69 og 57 pst. flere konkurser. Den største økningen i absolutte tall finner vi naturlig nok i Viken fylke, med 108 flere konkurser. Ingen av fylkene har kunnet registrere noen nedgang. 227 av konkursene gjaldt enkeltpersonforetak og personlige konkurser, en økning på 37 pst. 38 pst. av disse skjedde innenfor bygg- og anleggsbransjen. Drøyt 1 000 var foretakskonkurser, 318 flere enn i samme periode i fjor. Også her var det en stor andel innenfor bygg og anlegg, mens 20 pst. var innenfor varehandel og bilverksteder. Hva vil regjeringen foreta seg på kort sikt for å snu denne negative utviklingen? Da vi behandlet tiltakspakken i forbindelse med koronapandemien, var både storting og regjering bevisst på at det kom til å gjøre at en del bedrifter som på det tidspunktet kanskje ikke hadde livets rett, ville leve litt lenger. Så det at litt flere bedrifter ikke gikk etter at støtteordningene ble tatt bort, bort, var ventet av både opposisjon og regjering på det tidspunktet. Så løfter representanten spesielt fram bygg- og anleggsbransjen. Der tok regjeringen flere aktive grep i fjor høst, som Høyre var imot. Vi endret bl.a. reglene for grunnavgift på anleggsdiesel. Høyre argumenterte kraftig imot det og mente det var uklokt at vi ga den avgiftslettelsen til den bransjen, men vi mente at den trengtes spesielt. Vi endret reglene for omtvistede som vi mente var veldig viktig, og vi styrket veivedlikeholdet, for det kan gjøre at mange av de små aktørene holder hjulene i gang. Det er vi også opptatt av nå, for spesielt bygg- og anleggsbransjen er veldig sårbar for konjunkturer, og vi kommer til å være opptatt av at offentlig sektor også framover skal ha oppdrag for mange av de mindre aktørene i norsk bygg- og

[11:23:08]: La meg bare først gjøre oppmerksom på at dette spørsmålet ble sendt inn før dom falt i den saken det henvises til i spørsmålet. spørsmålet. «Den kjente russiske opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza har svært dårlig helse etter at han ble forgiftet i 2015 og 2017, og står nå tiltalt for «landsforræderi» i en pågående rettssak. I svar på skriftlig spørsmål nr. 1 761 (2022–2023) om målrettede sanksjoner mot hovedaktører i forfølgelsen, svarer utenriksministeren: «Jeg vil fortsette å drøfte videreutvikling av sanksjonsregimet med europeiske kolleger, inkludert listeføringer av enkeltpersoner.» Vil utenriksministeren ta konkrete initiativ overfor EU til listeføring av disse personene?» [11:24:06]: Den kjente russiske opposisjonspolitikeren Kara-Murza ble mandag forrige uke dømt til 25 år i fengsel etter anklager om landsforræderi og distribuering av falsk informasjon om de russiske militære styrkene og for å støtte aktiviteten til en uønsket organisasjon. Det er urovekkende. Det er en svært streng dom, som Norge har fordømt på det sterkeste. Dommen demonstrerer et nytt nivå av politisk undertrykkelse i Russland. Som vist til i mitt skriftlige svar til representanten Sanner 28. mars jeg veldig nøye med på denne saken, inkludert saken om sanksjoner og listeføring. Jeg deler også Sanners bekymring for Kara-Murzas forverrede helsetilstand. Etter sanksjonsloven er det ikke mulig for Norge å listeføre personer på egen hånd. Loven gir kun hjemmel for å gjennomføre sanksjoner vedtatt i mellomstatlige organisasjoner eller som ellers har bred internasjonal oppslutning.

sluttet opp om nærmest samtlige av EUs sanksjoner mot Russland, med noen få nasjonale tilpasninger. Regjeringa har en veldig klar linje om at vi står sammen med EU og andre allierte for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Stadig flere personer og enheter blir listeført. Til sammen er nå 1 678 fysiske og juridiske personer listeført av EU. Norge har sluttet opp om alle disse listeføringene, og de er blitt fortløpende gjennomført i norsk rett. Norge har også sluttet opp om samtlige listeføringer under EUs restriktive tiltak mot alvorlige menneskerettighetsbrudd og også overgrep. Vi har også jevnlige konsultasjoner med EU og europeiske land om slike temaer. Diskusjoner angående sanksjoner er basert på fortrolighet, og jeg vil derfor ikke gå konkret inn i hvilke personer vi tar opp i våre samtaler med EU. Norge er i dialog med EU om hvordan vi kan bidra til EUs listeføring, og jeg vil fortsette å drøfte videreutvikling av sanksjoner med europeiske kolleger, inkludert listeføring av enkeltpersoner tilknyttet saken mot Kara-Murza. jeg er glad for at Norge har fordømt denne dommen, i likhet med bl.a. FN, Storbritannia og Tyskland. Det er ikke bare en streng dom, men ifølge eksperter er det den mest dramatiske straffereaksjonen mot opposisjonelle i Russland på flere tiår. gir et generelt svar på et veldig konkret spørsmål. Jeg respekterer at samtalene er fortrolige, men la meg spisse spørsmålet: Er utenriksministeren enig i

hvilke personer det eventuelt kan omfatte, er en del av diskusjonen, men det er en veldig fortrolig form for dialog. Vi har da ikke for vane, ikke noen av landene, å gå ut offentlig og utfordre hverandre

heldig av hensyn til sanksjonene. Jeg vil diskutere denne saken, og gjør det, konkret med mine kolleger, og så får vi komme tilbake til hvilke personer det eventuelt innebærer. (H) [11:28:26]: Både Canada og USA har listeført konkrete personer knyttet til denne saken, og Storbritannia vurderer å gjøre det samme. Jeg spør ikke konkret om enkeltpersoner, og jeg spør heller ikke om hva EU eller andre land i EU mener, men det er av stor interesse å vite

Vi har verken fulgt Storbritannia, Canada eller USA. Når jeg formulerer meg på den måten jeg gjør, er det fordi vi følger denne utviklingen og denne saken veldig nøye, og hvilke personer det eventuelt skal innebære. Hvordan vi kan videreutvikle sanksjonene

«En avgjørende forutsetning for å kunne få inn arbeidskraft og kompetanse fra Europa, er EØS-avtalen som gjør oss til en del av det indre marked. Senterpartiet vil ha Norge ut av EØS. I tillegg har regjeringen igangsatt en utredning om en løsere tilknytning til EU enn EØS-avtalen, ved å se på samarbeidsmodellene Storbritannia, Sveits og Canada har med EU, som alle har det til felles at de er utenfor det indre marked.

Regjeringa utreder ikke en løsere tilknytning til EU enn EØS-avtalen. Det redegjorde jeg for i et spørsmål tidligere i denne spørretimen, og det er også klart i regjeringsplattformen. [11:30:49]: Hovedspørsmå- let dreide seg ikke om det, hovedspørsmålet dreide seg om hvordan man skal klare å skaffe arbeidskraft til Norge. Dette spørsmålet var opprinnelig rettet til finansminister Vedum, som ikke ønsket å svare på det, men han var nettopp her i Stortingets spørretime, og han sa da at det er en stor utfordring i privat sektor å skaffe nok

ønsker jo Senterpartiet primært å gå ut av EØS og i det minste stramme inn på bruken av arbeidskraft fra EØS-området. Det vil ramme norske bedrifter hardt. Spørsmålet er altså om både det regjeringa har i sin plattform, og måten man nå agerer på, vil bidra til å kunne skaffe mer arbeidskraft i en situasjon hvor private bedrifter trenger det. Utenriksminister Anniken Huitfeldt [11:31:45]: Vi trenger EØS-avtalen, også av hensyn til at Norge trenger arbeidskraft. Det er vesentlige områder hvor vi trenger mer kompetanse. Så er det kjent

regjeringa bygger sin politikk på EØS-avtalen og på mange måter har bidratt til en nærere tilknytning til EU på utvalgte områder. Et eksempel på det var grønn allianse, som ble undertegnet tidligere denne uka,

bare en drøy måned etter Russlands brutale overgrep mot Ukraina, gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum ut i Dagbladet og mente at EU var blitt mindre viktig, og at EU, ifølge Vedum, «fjerner beslutninger fra vanlige folk og er en udemokratisk institusjon». Er det en beskrivelse utenriksministeren støtter, eller vil hun ta avstand fra den beskrivelsen finansministeren har?

«12. april var Earth Overshoot Day. Dagen da Norge har brukt sin andel av ressursene, per capita, i forhold til det verdens økosystemer trygt klarer å produsere. Det haster med en overgang til en mer sirkulær økonomi om vi skal nå våre klima-, miljø- og bærekraftsmål. Når kommer regjeringen med sin handlingsplan for sirkulær økonomi, og hvordan har regjeringen fulgt opp de seks forslagene om en mer sirkulær økonomi som Høyre fikk gjennomslag for i behandlingen av Innst. 124 S (2022–2023)?» Representan- ten Tybring-Gjedde tar opp et spørsmål som er av aller høyeste betydning: Hvordan kan vi raskere få økonomien vår til å bli mer sirkulær, øker ressurseffektiviteten ved å bruke ressursene lenger, flere ganger og i det hele tatt om igjen i en sirkulær økonomi? Det er like viktig som å få ned klimagassutslippene, og det er en del av innsatsen for å ta bedre vare på natur. Jeg deler sterkt det engasjementet. Det gjelder også den underliggende analysen som ligger i spørsmålet, nemlig at at den forrige regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi, som faktisk gjelder, som kom i juni 2021, ikke er tilstrekkelig. Hadde den vært god nok, hadde det ikke vært nødvendig å lage en ny. når representanten Tybring-Gjedde gjentatte ganger i Stortinget fortjenestefullt nok ber oss om hastig å lage en ny, må jo det være fordi den regjeringen Solberg laget, ikke ikke var bra nok. Det er jeg enig i, selv om jeg vil anerkjenne at den hadde en del gode anløp og en del ting som vi også ønsker å ta videre, der vi er enig med den gjeldende strategien.

andre aktører som var opptatt av dette – for å hente innspill til hvordan vi kan styrke arbeidet med en sirkulær økonomi, som jo er gjennomgående i hele økonomien, og som ikke minst næringsministeren og jeg samarbeider svært nært om.

Vi har ikke en dato for det, men vi ønsker at det skal gjøres grundig og godt, og samtidig så raskt som mulig. Så jeg har, som sagt, ikke en dato å annonsere, men dette er høyt på vår agenda. Det skal også minnes om at dette er et veldig sentralt tema i Europas grønne giv. I den spontane spørretimen ble det spørsmål om oppfølging av de vedtakene som nå faller på plass i Europa i så måte, som går på tekstiler, elektroniske produkter og en lang rekke områder. Det aller viktigste vi gjør, er å sørge for å delta aktivt både i utformingen av det regelverket og ved å implementere dem i Norge, fordi varer sirkulerer i i det europeiske markedet, og det er viktig å ha mest mulig felles standarder. Der er det en veldig positiv utvikling, som en del av både Klar for 55-pakken, taksonomien og andre spørsmål. Det skal ikke hindre en norsk handlingsplan, men den norske handlingsplanen må også se hen til det viktige arbeidet som nå ferdigstilles i EU. [11:37:10]: Jeg skjøn- ner at det er fristende for statsråden å prøve å kritisere forrige regjering, når man selv ikke har levert et eneste tiltak innenfor sirkulær økonomi det nå halvannet året man selv har

Vi hadde et innspillsmøte for ett og et halvt år siden. Vi fremmet et stort Dokument 8-forslag med mange tiltak for Stortinget, hvor regjeringspartiene stemte mot alle bortsett fra de som de fikk et flertall mot seg på. Jeg fikk fremdeles ikke svar fra statsråden Når kommer handlingsplanen? Det er fint at det har vært et innspillsmøte, men hvis det er det eneste arbeidet man har startet med, er jeg bekymret for at man ikke kommer med konkrete tiltak. For å ta et eksempel: gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Det har Torvik-utvalget foreslått at man bør ha. Regjeringen har fremdeles ikke svart på om man ønsker en gjennomgang for å se på mer sirkulære tiltak. Kan statsråden svare på når cirka han tenker at den handlingsplanen kommer, og kommer det til å være en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet? Skatte- og av- giftssystemet er selvfølgelig en sentral del av dette. Finansdepartementet har hovedansvaret for oppfølging av Torvik-utvalget, men det er helt riktig at dette er en del av hele bildet. Skal man endre på skatte- og avgiftssystemet, som jeg tror vi etter hvert skal, må det ses i hele sin sammenheng, og ikke stykkevis og delt, delt, for å få en ytterligere grønn skatteveksling, altså en enda tyde ligere bruk av skatte- og avgiftspolitikken, for å oppnå klima- og miljøpolitiske mål på en måte som ikke endrer det samlede provenyet i seg selv, men sørger for en ny fordeling. Det jobbes det med i den sammenhengen, også fra Finansdepartementets side. Vi jobber også med grønn bok for 2024, som vil bli lagt fram sammen med statsbudsjettet. Der vil det også stå mer om disse spørsmålene, og det er da samme dag som statsbudsjettet legges fram for Stortinget, i oktober. Dette temaet er en integrert del i helheten for en mer klima- og miljøvennlig framtid. Selve handlingsplanen vil komme når den er klar. Jeg kommer fortsatt ikke til å si en dato, men det er helt uten ugrunnet opphold, og arbeidet er i full gang. [11:39:22]: Det Tor- vik-utvalget sa, var at man trengte en egen gjennomgang, en egen utredning, som så på sirkulærøkonomiske tiltak innenfor skatte- og avgiftssystemet, fordi det i økonomifaget var et relativt nytt felt. De ba nettopp om at man skal sette i gang en ny utredning.

med å se på sirkulærøkonomiske tiltak i tråd med anbefalingene fra Torvik-utvalget. Spørsmålet til Barth Eide er: Vil de nedsette et slikt utvalg som skal jobbe i sammenheng med at man ser på alt annet Torvik-utvalget foreslo? Ellers risikerer man nettopp at man følger opp Torvik-utvalget med mange konkrete forslag helhetlig, men så har man ikke fått fulgt opp det som var innenfor sirkulær økonomi-feltet.

som nettopp har vært på høring for å få innspill. Man jobber med å se gjennom alle de innspillene med tanke på det regjeringen kommer tilbake med. Dette er høyt på radaren. Både sirkulær økonomi spesielt og bruk av skatte- og avgiftspolitikken i klima- og miljøsammenheng generelt er sentrale spørsmål som vi jobber med. For eksempel vil en leveranse på mye av dette være ved neste statsbudsjett og neste grønne bok, som er den naturlige

«Høyres landsmøte gikk først inn for å inkludere CO2-binding av skog i klimamålene på tilsvarende måte som EU gjør i sitt klimaregnskap, men slo deretter kontra. Regjeringen ønsker heller ikke å regne med CO2-binding i skog, slik som EU gjør. Resultatet er da at man må gjennomføre kostbare og mindre effektive klimareduserende tiltak i Norge, framfor internasjonale tiltak. Kan statsråden forklare rasjonalet bak det at man ønsker dyrere, ineffektive tiltak nasjonalt kontra rimelige, effektive tiltak internasjonalt?» Statsråd Espen Barth Eide vil begyn- ne med det fra Høyres landsmøte i spørsmålet: Det er normalt ikke min oppgave å forsvare beslutninger på Høyres landsmøte, men i dette tilfellet vil jeg si at det var klokt at Høyre sørget for å treffe et fornuftig vedtak etter en en kanskje litt rask prosess i første omgang. Det betyr at vi fortsetter å telle utslipp på samme måte som den regjeringen Fremskrittspartiet var en del av i sju år, gjorde det. Jeg tror vi alle står oss på å ha en konsistent og varig måte å telle utslipp på. Vi teller faktisk utslipp fra skog, men det er bare det at vi setter utgangspunktet 1990 til null, og så er det avvikene fra det – altså økte opptak eller økte utslipp er faktisk en del av regnestykket. Det som ofte framføres fra bl.a. Fremskrittspartiets side, nemlig at vi ikke regner med skogen, er rett og slett feil. Det har vi gjort hele tiden, og det fortsetter vi med. Så er det riktig at EU som helhet har valgt en litt annen inngang til dette. Da vil jeg for det første si at siden det skjedde, har EU kommet med konkret politikk for reelle utslippskutt som faktisk overskrider 55 pst. allerede. Så den mulige differansen er faktisk ikke der lenger. For det andre gjelder den ikke for hvert enkelt land. Det er ikke slik at store skogland som Finland og Sverige regner på den måten som Fremskrittspartiet mener man skal regne på. Dette dreier seg om EU som helhet, og der betyr det svært mye mindre enn hvis man skulle gjøre det i et land med mye skog. Det er likevel mulig å gjøre det slik, men fordi vi i Parisavtalen er blitt enige om ikke å svekke egne innmeldte klimamål, måtte man i så fall oppjustert Norges klimamål til anslagsvis 90–95 pst. innen 2030. Jeg tror de fleste skjønner at det ville skape såpass mye forvirring at det er best å la være, og at vi heller fortsetter med den regnemåten vi har vært enige om i mange år. Det er ikke slik at det å regne på en ny måte i seg selv kutter utslipp. Formålet med hele dette samarbeidet er at vi skal kutte utslipp hjemme hjemme og ute i nært samarbeid med andre land, men vi skal også ta vår del av jobben. Derfor er jeg glad for at det fortsatt er bred enighet om at vi skal telle slik vi alltid har gjort når det gjelder skogens rolle, som altså telles med. med. Det er noen særlige forhold i Norge – fordi vi plantet mye skog etter krigen, har vi store opptak av stående skog, og vi har valgt en modell som er veldig i tråd med FNs anbefaling for hvordan man skal regne på dette. partiet var ikke med i den avtalen hvor klimamålene ble skjerpet, og hvor skogen ble holdt utenfor. Grunnen til at jeg nevner Høyre i spørsmålet mitt, er for å få fram at skog- og klimapolitikk har konsekvenser. Statsråden nevner at tidligere generasjoner med norske skogbrukere var forut for sin tid og gjorde en gigantisk innsats skogplanting – over 100 millioner trær ble plantet i året. Vi høster av dette arbeidet nå med god tømmerdrift og karbonbinding. 2009 var et toppår for karbonopptak. Problemet er derimot at treplantingen har avtatt de senere år og var nede i 40 millioner trær i 2022. Det fører til at Norges opptak synker sammenlignet med toppåret i 2009. Synkende opptak regnes dermed som utslipp fra skog, noe som medfører at skogen framstår som en stor kilde til utslipp i Norge – slik FN og EU regner, ikke å regne med skogens CO2-binding. Mener statsråden at dette er rimelig og fornuftig, og at det er et godt bidrag i klimadebatten og klimakampen at vi ikke regner med skogens CO2-opptak i regnestykket? Vi regner derimot med reduksjonen i opptak som utslipp. Jeg gjentar at vi regner med både økte utslipp og økte opptak og nettoeffekten av det hele tiden. Jeg vil sterkt understreke at slik har vi gjort det også i alle de årene Fremskrittspartiet satt i regjering – dette er ikke en ny beslutning. beslutning. Vi har hele veien hatt denne måten å regne på, så norsk rapportering har vært i tråd med dette i mange år. Det var enighet mellom oss, da vi var i opposisjon, og den sittende regjering om å videreføre dette. Jeg er glad for at i hvert fall de fleste partiene som var i Solberg-regjeringen, er enig i at vi skal fortsette med det. Som sagt: Hvis man skulle endre til den regnemåten foreslår, kan man gjøre det, men da må man kompensere med et betydelig høyere mål, for ellers vil man de facto svekke våre forpliktelser, og målet vil igjen anslagsvis – uten at det er ferdigregnet – være tett oppunder 100 pst., altså 90– 95 pst. Det er ikke mulig bare å endre på regnemåten og så har man tryllet bort alle utslippskuttforpliktelsene. Det tror jeg heller ikke vi ville få noe særlig gjennomslag for internasjonalt.

betraktelig reduksjon. Hele spørsmålsstillingen kommer ned til: Skal vi virkelig regne disse klimautslippene strengere og behandle dette strengere enn det EU gjør? Og mener at det viktigste er å nå de nasjonale klimamålene? Hvis man mener det, bør man absolutt regne med skogen, da har man størst sjanse til å nå dem. Hvis man derimot mener at det viktigste faktisk er å få effektfulle, virksomme klimareduserende tiltak, må man se på

Norge har ambisjoner for egne klimagassutslipp i den norske økonomien. Norge samarbeider svært nært med EU gjennom EUs grønne giv og REPower EU og hele den pakken av tiltak som skal bidra til å kutte utslippene i den europeiske økonomien – i nært samarbeid. Og vi deltar bl.a. med en av verdens største klima- og skogsatsinger globalt for å få ned utslippene i verden gjennom innsats i land som Brasil, Indonesia, Kongo-deltaet osv. Vi er på alle de arenaene fordi vi mener at et rikt land som oss må kunne både bidra til klimagassutslipp bidra til å utvikle ny og framtidsrettet teknologi som kan brukes i moderne industri, f.eks., og kutte egne utslipp. Jeg gjentar igjen det jeg har sagt flere ganger: Det er fullt mulig å regne på en annen måte,

«Våtmark er en sår- bar naturtype med mange viktige biologiske funksjoner. Likevel har våtmark lenge vært en naturtype som er særlig utsatt for å gå tapt til fordel for utbyggingsprosjekter, slik som vi ser i Lågendeltaet. Det er også spesifisert i den internasjonale klimaavtalen statsråden har skrevet under på, at landene skal iverksette tiltak for å ivareta våtmark. Hvordan kan statsråden likevel forsvare at regjeringen støtter et prosjekt som innebærer å gripe inn i biologien til et stort våtmarksdelta og dele det i to?» Statsråd Espen Barth Eide [11:49:23]: Det er helt riktig at våtmark er en særlig viktig naturtype, og derfor må vi verne mer av den. Jeg er veldig glad for å kunne vise til at i det arbeidet som nå er hvor vi skal ha avklaringer allerede i mai, ligger det inne et forslag om å verne betydelig større våtmarksområder enn de som blir borte. Det er snakk om ca. 27 dekar som dessverre må tas ut av verneforskriften for å bygge den broen over Lågendeltaet, som er nødvendig for å flytte tungtrafikken ut av Lillehammer, men forslaget er et nytt vern av Det er mer enn 30 ganger så mye, hvorav det aller meste er våtmark. Dette prosjektet kan ende opp med betydelig mer våtmarksvern enn det vi taper, selv om vi skal være helt ærlig på at dette inngrepet som skjer litt lenger nord enn den nåværende krysningen, isolert sett negativt for naturen. Summen er likevel positiv på grunn av alternativt vern, en rekke forslag om restaurering og et videre arbeid som nå er under ferdigstillelse både fra fra Miljødirektoratet og fra Nye veier, om hvordan vi kan treffe andre tiltak for å begrense den negative naturpåvirkningen og øke den positive. Det er veldig viktig å understreke at vern vern skal være strengt. Det skal i utgangspunktet ikke bygges der det er vern. Så gjøres det av og til unntak, f.eks. i Åkersvika. For ikke så lenge siden ble det enighet om å bygge dobbeltsporet jernbane til til Hamar. Det er et nesten enda mer alvorlig inngrep naturmessig, for det var til og med et Ramsar-område, som er internasjonalt vern. Det kom ingen innsigelser. Jeg vet at Naturvernforbundet valgte å ikke komme med innsigelser fordi formålet jernbane står høyt på deres agenda. Det er allerede slik at man av og til gjør den type inngrep, men da er det viktig at man mer enn kompenserer for den bortfalte naturen, og at man alltid tenker seg om, om det egentlig er nødvendig. Jeg jobber sammen med samferdselsministeren, som også er til stede, for at utfallet av dette, hvor det er et samferdselsmessig behov for å ferdigstille planverket for en ny og viktig vei i et område som er tungt belastet, hvor 5 000 mennesker i Lillehammer bor tett inntil den nåværende veien hvor lastebiler dundrer forbi, og hvor det også er trafikksikkerhetsmessige utfordringer, kan bli slik at naturen samlet sett i hvert fall kommer bedre ut enn med de opprinnelige planene. Debatten om dette har ført til en mye sterkere oppmerksomhet om de grepene man kan gjøre rundt selve utbyggingen, som jeg tror naturen vil komme godt ut av. Det er selvfølgelig slik at all utbygging kan føre til nedbygging av natur, men en forskjell på å bygge jernbane og å bygge ut vei er at jernbane kanskje kan bidra til å redusere klimagassutslipp i motsetning til motorvei, som kan bidra til å spørretime 3565 Hvis vi tar tak i disse avbøtende tiltakene eller muligheten for annet vern, er det heller ikke sånn at vernet blir noe større så lenge man bygger ned noe. Et område som har blitt pekt på som kompenserende tiltak, er Rykkhustjønnin. Det er statsforvalteren som har pekt på det. Mitt neste spørsmål til statsråden er derfor helt konkret om det jobbes med dette som et av de avbøtende tiltakene fordi man nå har tenkt å bygge ned Lågendeltaet.

oppfølgende spørsmål. Nå har statsforvalteren kommet med forslag til hvor dette alternative erstatningsvernet skal være. Vi har vært opptatt av at det skal være naturtyper av høy kvalitet, mye våtmark, slik at det samlede faktisk går opp og ikke ned, i stor grad, fordi vi snakker om 30 ganger så stort areal som det som var opprinnelig. Nøyaktig hvilke områder det blir, tror jeg vi skal komme tilbake til når dette arbeidet er ferdig. Det vil også bli invitert til innspill fra interesserte, fra både lokalmiljøet, miljøbevegelsen og andre, om summen av av de tiltak som til slutt ligger der i de to parallelle prosessene vi nå har, både det som er knyttet til verneområdet, og det som er knyttet til tiltakene i forbindelse med selve veiutbyggingen. Målet er i hvert fall at vi skal ha en løsning på dette som ivaretar det det vi som regjering anser som en samferdselspolitisk nødvendighet, på en måte som er respektfull overfor naturen lokalt, og som kompenserer med mer vern og mer restaurering enn det vi ellers ville hatt. Miljødirektoratet slår fast at området Rykkhustjønnin ligger 50–60 km lenger opp i vassdraget og derfor ikke kan kompensere fullt ut for de inngrepene som nå planlegges. Resultatet er i alle tilfeller mindre våtmark. Naturavtalen slår fast at mye våtmark som lagrer CO2, må prioriteres, og det er kanskje den mest truede naturtypen i Norge. I våtmarksstrategien fra 2021 sa man: «Regjeringa sitt mål er å bremse dagens nedbyggingstakt for våtmark, og forbetre den økologiske tilstanden i våtmark.» Vil ikke utbyggingen av Lågendeltaet ødelegge nettopp denne målsettingen om å bremse nedbyggingstakten, eller har statsråden en helt annen og alternativ kalkulator enn det naturen har?

Det er veldig ofte at naturavtalen trekkes inn her. Naturavtalen sier selvfølgelig ikke at det ikke skal bygges mer på kloden. Den erkjenner også at det noen ganger må bygges på en måte som utfordrer naturverdier. Det den er opptatt av, er at man skal både vurdere behovet, begrense påvirkningen og komme med tilstøtende alternative grep for å sørge for at det samlede påtrykket av menneskelig aktivitet på naturen går mer i naturens favør. Det skal vi gjøre generelt i Norge gjennom oppfølgingen av naturavtalen i en egen melding, og det skal vi også gjøre konkret i Norge gjennom å sørge for at disse perspektivene tas mye mer inn i arbeidet med Lågendeltaet og ny vei forbi Lillehammer, enn hva som var tilfellet i de prosjektene vi arvet.

med Natur og ungdom, og mange ungdomar er veldig bekymra for det som skjer i Lågendeltaet: «Det var stor glede og forventning til at at det endeleg skulle bli teke meir omsyn til naturen, då klima- og miljøministeren skreiv under naturavtalen i Montreal og Miljødirektoratet like etter sette ned foten og sa nei til å avvike frå verneforskrifta

Jeg mener at det er kanskje min viktigste oppgave å bidra til at vi forvalter natur og miljø på en bedre måte, og det må hele tiden gjøres opp mot stadig strengere nasjonale og internasjonale standarder. Jeg mener i fullt alvor at vi skal gjennomføre

først var det naturavtale i Montreal, men så kom man hjem og brøt den, er det litt viktig for meg å si at det – med all respekt – er feil. Det står ikke i naturavtalen at man ikke kan bygge en ny vei. Selvfølgelig gjør det ikke det. Det står heller ikke at man ikke kan bygge den i et sårbart område. Det står at man skal ta en helt annen grad av hensyn til: 1. Er det nødvendig? 2. Hvis det er nødvendig, kan man begrense naturinngrepet? 3. Hvordan kan man kompensere/restaurere/erstatte det samlede påtrykket? Det samferdselsministeren og jeg gjør rundt Lågendeltaet, er nøyaktig det vi blir bedt om i naturavtalen. Jeg har stor respekt for ulike syn på hvor veien skal gå, men denne hyppig gjentatte påstanden om at dette er et brudd med naturavtalen er og jeg utfordrer dem som mener det, til å begrunne akkurat hvor det strider mot naturavtalen. Jeg mener det er feil, og jeg vil påberope meg at jeg kan vise at det er feil. Det er ikke det samme som å si at man ikke skal ha en seriøs diskusjon om denne

alle lastebiler som skal fra Oslo til Trondheim eller fra Oslo til Nord-Vestlandet, kjører gjennom, i tillegg til veldig mye lokaltrafikk. Det naturavtalen skal gjøre, er nettopp å hjelpe oss med å navigere i en verden hvor vi skal tenke både vareproduksjon, samferdsel, utvikling av samfunn og natur på en bedre måte, og det mener jeg i fullt alvor at vi gjør. Jeg forventer ikke at alle er enig i den enkelte konklusjonen, men det er akkurat det vi gjør. Dette kommer til å prege videreutvikling av spørsmål om både hyttebygging, nye veier og andre samferdselsprosjekter. Når det gjelder det vi hørte i forrige runde, at det ikke kom innsigelser på Åkersvika, sier jeg ikke det fordi jeg synes det burde gjort det, for jeg mener det var riktig å bygge det dobbeltsporet, men det viser at man allerede tar hensyn til at det noen ganger er andre hensyn som trumfer vernet. Der var det altså ingen som var uttalt uenig, ingen som kom med innsigelser eller sa at man måtte endre verneforskriften for å kunne bygge dobbeltspor, fordi man mente formålet jernbane trumfet vernet i det tilfellet. Hvis man først har sagt det, har man åpnet for at det er rom for å la ulike hensyn spille inn.

ein ser dette i ein heilskap med andre ting som openbert kan gjerast med transport, og som faktisk skjer også, med hamneutbygging og store planar for å ta meir langs kysten med skip, som vil vere ei enorm avlasting for den transporten som går gjennom Lillehammer.

det er ikke alle steder i Norge som er like egnet for å legge alt om til skip. Jeg tror nok det også i framtiden, med elektrisk lastebil og tog, vil bli transportert varer på vei og bane mellom både Nordvestlandet og Østlandsområdet og fra Trondheim ditto.

Jeg er usikker på hvordan jeg skal forklare fuglen hvor den skal fly, men jeg er opptatt av at vi sørger for at vårt samlede naturfotavtrykk blir mindre og etter hvert naturpositivt. Vi har 3 200 verneområder i Norge. Det er 18 pst. av fastlandet – 25–26 pst. hvis man tar med Jan Mayen og Svalbard og sånn, men la oss holde oss til fastlandet. Det vernet er alvorlig ment, og i utgangspunktet skal det ikke bygges der. Så er det rom for to ting. Det er rom for å gi dispensasjon eller, hvis tvingende nødvendig, endre verneforskriften. Det står i loven som Stortinget har vedtatt. Det Miljødirektoratet sa – og etter min mening er at denne saken ikke egner seg for dispensasjon. Vedtaket sa at hvis man vil gå videre med dette, må man se på selve verneforskriften. Det var nøyaktig det regjeringen gjorde, akkurat det Miljødirektoratet sa, så påstanden om at vi overprøvde Miljødirektoratet, er også kategorisk feil. Vi gjør det de da anbefalte, nemlig å se på verneforskriften.

(MDG) [12:05:21]: «I desember i fjor fikk verden et nytt globalt rammeverk for naturmangfold (Naturavtalen) som har som formål å stanse ødeleggelsen av natur og tapet av arter og gjenopprette ødelagt natur. Få uker senere brøt statsråden med dette formålet da han åpnet for å endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat. Regjeringen har heller ikke lagt frem noen plan eller konkrete forslag for å implementere avtalen i Norge.

Jeg er veldig glad for Bastholms engasjement for naturavtalen. Jeg er veldig glad for at vi fikk den på plass. Jeg mener dette sterkt, og jeg utfordrer egentlig Bastholm og andre som engasjerer seg, til å forklare meg hvorfor dette er et brudd på naturavtalen, for jeg har ikke funnet noe punkt som skulle tilsi at det er det. Det ville vært det hvis man bare bygde vei uten å ta hensyn til det samlede fotavtrykket overfor naturen, men det er jo ikke slik, for det er akkurat det vi nå forklarer at vi gjør. Vi skal verne betydelig mer enn det som blir borte, vernet øker 30 ganger i forhold til de 27 dekarene som nå er vernet. Så er jeg veldig enig i at dette ikke kan være én-til-én, for det er

ved den nåværende krysningen sammenlignet med den nye. Summen av dette er vår intensjon, og her tillater jeg meg å si at dette er samferdselsministerens, min og hele regjeringens intensjon. Vi skal vise at vi følger opp de rådene som naturavtalen gir, for der står det hva man skal gjøre hvis man skal bygge ut mer. Igjen: Med full respekt og full forståelse for ulike syn på hvor denne veien skal gå, og med full forståelse for at det er bekymringsfullt å gripe inn

overordnede samfunnsmessige årsaker kommer til at man trenger å flytte en vei, bygge en ny vei eller gjøre justeringer i eksisterende bebyggelse eller jernbane, kan man gjøre det, men man skal gjøre det på en måte hvor naturen kommer bedre ut, og hvor man tar hensyn til det samlede fotavtrykket. Det er det vi prøver å gjøre, og så vil fasit komme når vi er ferdig med den prosessen. Jeg kan i hvert fall si såpass: Det sterke engasjementet for natur i denne saken er noe som jeg setter stor pris på, for det gjør også at vi kan illustrere at vi i videreutviklingen av Norge, enten det er batterifabrikker, hyttefelt eller veier, både må gjøre mindre av det vi kan unngå, også tenke mye mer økologisk rundt hva vi til slutt gjør. Men det er jo ingen som tror at alle verdens land ble enige om at nå var vi ferdig med å bygge kloden. Det tror jeg f.eks. ikke Kina og land i Afrika ville stemt for, hvis det var slik de tolket avtalen.

kvinand, laksand, vintererle, linerle, fossekall, spurvefugler, hekkende sangsvale og rovfugler som hønsehauk i tillegg til bever og hare. Og i området nær der veien er planlagt, finner vi sangsvane, sivspurv og dvergspett i tillegg til de truede og sårbare artene rosenfink, vipe og fiskeørn. Trane, som er spesielt sky, finnes også her, for det er et av de mest skjermede og minst støyutsatte områdene i hele reservatet. For disse artene er ikke areal noe man bare kan erstatte. kan erstatte. Mitt spørsmål er hva som er det faglige grunnlaget for at statsråden mener at naturen vil komme bedre ut ved å endre verneforskriften for dette området og fjerne naturreservatstatusen, selv om man innfører et nytt vern for et annet område. Statsråd Espen Barth Eide [12:09:50]: Det er jo ikke det jeg og vi sier. Det er klart at hvis naturen var det eneste hensynet, burde vi ikke bygge noen vei noe sted og særlig ikke der Naturen hadde egentlig hatt det best uten oss, uten bebyggelse og uten inngrep i det hele tatt. Poenget er at det ikke er en opsjon lenger, for nå er vi en del mennesker på kloden. Derfor må vi sørge for at når vi fatter beslutning om i naturen, må vi for det første vite at vi gjør det – dette er et inngrep, og det er isolert sett negativt sammenlignet med ingen inngrep. Så må man se på om man kan begrense det inngrepet, om man kan kompensere for det, om man kan restaurere i tilstøtende områder eller verne mer for det er dette som gjør at vi får naturregnskapet til å gå opp. Det er akkurat som at man tillater en bedrift å slippe ut en del, men belønner den når utslippene går ned. Vi må etter hvert få dette inn i et regnskap.

altså statsråden selv som tidligere i denne spørretimen sa at naturen vil komme bedre ut med de forslagene som foreligger til høring nå. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, har uttalt følgende i avslag på dispensasjonen som trengs for å kunne bygge en motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat: «Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som er i strid med vernets formål. I denne saken me ner vi vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede.» De viser videre til at veiprosjektet er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt, med minus 5,9 mrd. kr. Miljødirektoratet mener altså at vilkåret i naturmangfoldloven om at andre hensyn som skulle veie opp for inngrep i natur, skal være vesentlig, ikke er oppfylt. Hva er det man vet nå som man ikke visste da Lågendeltaet naturreservat fikk sin vernestatus? Og er statsråden enig med Miljødirektoratet i at vernestatuser i utgangspunktene skal være varige? jeg er enig i at vern skal være varig, og jeg er enig med loven som gjelder i Norge, som sier at det er hovedprinsippet, og at det er rom for dispensasjon og endring i verneforskriften. Jeg er også enig i at det var riktig av Miljødirektoratet å påpeke at denne saken ikke egnet seg for en dispensasjon, og at man da måtte se på å endre verneforskriften, og jeg er enig i at det da foreliggende forslaget om kompenserende tiltak ikke var bra nok. Det er nettopp derfor samferdselsministeren og jeg har jobbet for å få til et mye bedre, mer omfattende, kompenserende tiltak, og vi gjør det gjennom den samme type endring i verneforskriften som når det gjaldt Åkersvika. Derfor er jeg helt enig i Miljødirektoratets vurderinger av dette. Vi har ikke vært overprøvd på noen måte. Det de sa, var at dette ikke egnet seg for dispensasjon. Vi måtte jobbe med vernevedtaket, og det er akkurat det vi gjør. Det er i tråd med slik loven

«Røros har et stort ansvar for å sikre verdensarvverdiene. Kommunens brannvesen er dimensjonert langt ut over det som er vanlig for en kommune av en slik størrelse. Røros kommune bruker en langt høyere andel av ressursene i kommunen til brann- og ulykkesvern enn kommuner det er naturlig å sammenligne med. Omregnet til kroner per innbygger ligger kommunen 50– Det er gjort mange grep for å effektivisere tjenestene. Hva vil statsråden gjøre for å kompensere Røros for de store ekstrautgiftene som følge av verdensarvstatus?» Statsråd Espen Barth Eide Som ett av våre åtte verdensarvområder utmerker Røros seg som et som i veldig stor grad har vist seg å utnytte den verdensarvstatusen veldig godt og forvalte den på en forbilledlig måte. Jeg har nylig vært der og er i nær kontakt med ordføreren og mange og mange andre på Røros om det viktige arbeidet de gjør, og jeg har selv vært og sett på brannsikringstiltakene på Røros. Blant annet har man på det flotte, gamle kirkespiret montert noen svært avanserte varmekameraer som følger med på hele trehusbebyggelsen og gir umiddelbar alarm både til 110 og til den lokale brannstasjonen, som i motsetning til andre byer av samme størrelse er permanent bemannet. Dette er et kommunalt ansvar, også på Røros, men det er en tilskuddsordning for brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi.

hovedansvaret for brann og redning, men vi sørger for at det kan komme noen penger i tillegg fordi man forvalter et område som er av både stor naturhistorisk og kulturhistorisk verdi i Norge, og som også er på verdensarvlisten. Der har vi et særlig ansvar. [12:15:52]: Røros har, sammen med andre verdensarvsteder, fått tildelt å påta seg viktige oppgaver på vegne av nasjonen Norge og UNESCO. Det er sagt i en stortingsmelding at verdensarven skal være et fyrtårn innenfor forvaltningen av natur og kultur, og det er en betydningsfull oppgave. Dessverre er det også en oppgave man har som i dag ikke står i stil med de økonomiske midlene man har fått tildelt. Det er en oppgave som går langt utover hva en kommune på 5 600 innbyggere skal klare å Kommunen står selvsagt for de grunnleggende og ordinære utgiftene for brannvern, men dette gjelder det som går ut over de ordinære utgiftene, vårt nasjonale ansvar med å være en verdensarvdestinasjon. Bybrannsikring er et nasjonalt ansvar, også når Røros er på UNESCO-listen over verdensarvsteder. Hvordan skal og ønsker statsråden å følge opp forvaltningen av verdensarven vår? Statsråd Espen Slik jeg for- står spørsmålet, dreier det seg om verdensarven i sin al minnelighet. I forgårs var jeg på Vega og åpnet den første utgaven av en stor utstilling som skal reise rundt i alle verdensarvstedene og vise både hva man gjør akkurat der, hva de andre verdensarvområdene i Norge er – altså at man snakker om Røros på Vega og Vega på Røros når det kommer dit – og hvordan dette passer inn i det globale UNESCO-arbeidet med verdensarv. Jeg ser veldig mye stolthet og engasjement for å ha den statusen – veldig mange kommuner vil gjerne

Private bygningseiere har også et selvstendig ansvar, og det er gjort en rekke forebyggende tiltak i tillegg til disse varmekameraene. Det er høytrykkspumper til vanntåkeanlegg, skjærslokker, slangeposter i sentrum og nøkkelbokser på bygningene, slik at man fort kan ta seg inn. Det er altså gjort et ganske stort arbeid som jeg berømmer, og staten bidrar gjennom en tilskuddsordning.

særegne jernbaneferger som utgjør en viktig del av verdensarven som vi finner på Rjukan og Notodden. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra regjeringspartiet Senterpartiet uttalte i januar: «Det er trist å være vitne til at vi ikke ivaretar vår verdensarv på en bedre måte.» Senterpartiets fylkesordfører har også sagt at han frykter at fergene og krigsminnene etter Vemork og tungtvannsaksjonen, «Ammonia» og «Storegut», skal bli til spiker og fyringsved dersom ikke verdensarven finansieres skikkelig. Hva vil statsråden si og gjøre for at bekymringene til Senterpartiets fylkesordfører ikke skal bli

hvor alle disse spørsmålene står på agendaen, bl.a. om hvordan vi sørger for å ta best mulig vare på det vi har, og der skjer det mye. Jeg vil også minne om at mange av verdensarvstedene har fått en kraftig økning i

Pettersen (H) [12:20:29]: «Den siste tiden har vi fått viktig kunnskap om situasjonen i barnevernet i kommunene. Barnevernsutvalget skriver: «Forskning og statistikk viser at det er stor og uønsket variasjon mellom barnevernstjenestene, og også innad i barnevernstjenestene.» Samtidig skriver Generalistkommuneutvalget blant annet at «små og usentrale kommuner har større utfordringer med lovoppfyllelse». Det er også en høyere andel barn med barnevernstiltak i små kommuner enn i store.

omsorg og beskyttelse i rett tid. Oppgåvene i barnevernet krev masse av dei tilsette i form av både kompetanse og fagleg skjøn. Det at ei teneste er lita, betyr ikkje i seg sjølv at ho ikkje klarer å levera gode tenester til barn og unge. Tilsyn har vist at det ikkje er nokon samanheng mellom svikt og kommunestørrelse. Vi finn svikt i både store og små tenester. Regjeringa arbeider no med ei kvalitetsreform i barnevernet, som skal bidra til stabil bemanning og ei hensiktsmessig organisering. vil leggja vekt på å gi dei tilsette meir tid og tillit i møte med ungane. Ei viktig utfordring er at tenestene er sårbare ved turnover og fråvær. Høg turnover er ei utfordring i barnevernet i dag. Høg turnover inneber ein risiko for at dei tilsette ikkje får god nok rettleiing eller opparbeidd seg tilstrekkeleg erfaring. Vi veit at god styring og leiing er avgjerande for å få gode og effektive tenester. I år har vi difor prioritert 12 mill. kr til å styrkja styring og leiing i kommunalt barnevern. Denne løyvinga skal m.a. gå til å utvikla eigne opplæringsprogram for nye leiarar og til å styrkja oppfølginga statsforvaltarane gjer av styring og leiing i kommunalt barnevern. Barnevernsutvalet har nyleg levert si NOU. Dei har ei rekkje tilrådingar om korleis vi kan sikra rettssikkerheita i barnevernet. Den utgreiinga er no på høyring, og vi skal vurdera dei konkrete tilrådingane nærmare etter det. [12:23:03]: Generalistkommu- neutvalget skriver: «Det er ikke fastsatt noen bemanningsnorm for det kommunale barnevernet, men et nasjonalt barnevernspanel konkluderte i 2011 med at ingen barnevernstjeneste bør ha under 5 fagårsverk, fordi barnevernet er et fagfelt som krever særlig ivaretakelse av et sterkt fagmiljø.» Det er med andre ord krystallklart at sårbare barn trenger sterke kommuner. Høyre mener at ingen barn skal miste sin rett til trygghet på grunn av hvor de bor. Vi kan ikke ta sjansen på at barn lider bare fordi de bor i feil kommune. Derfor mener vi at ingen kommuner bør ha ansvaret for barnevernstjenestene hvis de ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere en tilfredsstillende tjeneste. Deler statsråden Høyres oppfatning om at kommuner med mindre enn fem ansatte må – eller i hvert fall bør samarbeide med andre kommuner når det gjelder barnevernstjenester, for å kunne tilby et tilstrekkelig godt tjenestetilbud? Statsråd Kjersti Toppe [12:24:02]: Eg er skeptisk. Vi har ikkje inn på å setja eit absolutt krav til at det er akkurat fem barnevernstilsette som er skilnaden mellom å få ei sterk og god teneste og ei som ikkje er det, men eg er einig med representanten i at vi og eg har eit stort ansvar for å sjå til at det vert trygge barnevernstenester i

Spesielt viser bl.a. barnevernsutvalet til at det er små kommunar i region nord som gjennomgåande i lågare grad oppfyller lovkrav. Vi har i statsbudsjettet nettopp prioritert midlar for å styrkja i dei kommunane som treng hjelp i det viktige arbeidet dei gjer. Tage Pettersen (H) [12:25:03]: Generalistkommu- neutvalget skriver at kartlegging av lovoppfyllelse viser at små og usentrale kommuner har større utfordringer med lovoppfyllelsen enn kommuner som er større og ligger mer sentralt. I 2021 var det 154 det 154 kommuner med færre enn fem stillinger med fagutdanning innen barnevern. Størstedelen av disse kommunene løste oppgavene gjennom ulike interkommunale samarbeid, men det er 32 kommuner som ikke er en del av et interkommunalt barnevernssamarbeid.

«Miljødirektoratet vedtok i desember i fjor å ikke gi dispensasjon fra verneforskriften til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. En viktig grunn til at de mente at kravene for dispensasjon ikke er oppfylt, er at prosjektet er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Hva er grunnen til at ulønnsomme prosjekter i transportsektoren får fortsette, samtidig som det er svært restriktiv pengebruk på mange andre områder i statsbudsjettet?» [12:28:08]: Det er selska- pet Nye veier som skal prioritere strekninger med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet foran de med lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sin portefølje. Samtidig har dette selskapet fått i oppdrag å bygge ut alle strekningene som ligger i selskapets portefølje, også de med negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. E6 Moelv–Øyer, som innebærer krysning av Lågendeltaet naturreservat, ble prioritert for utbygging av Nye veiers styre i 2018. Denne prioriteringen baserer seg på en helhetsvurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, strekningens modenhet for utbygging, hensynet til trafikksikkerhet og lokalpolitisk tilslutning til delfinansiering med bompenger. For regjeringens samferdselspolitikk er utbygging av ny E6 utvilsomt av vesentlig samfunnsinteresse. E6 knytter landet sammen fra nord til sør, og E6 er veien mellom Oslo og Trondheim med størst trafikk. E6 er også en del av en større satsing på utvikling av hovedveiene fra Oslo til Nord-Vestlandet. Verdiskapingen veien tilrettelegger for, er allerede stor, i tillegg til potensialet som fortsatt er der. Å få mer ut av pengene, også i samferdselssektoren, er viktigere enn noen gang. Derfor er det etter min mening helt feil å bruke masse midler på å starte planprosessen helt på nytt for et veiprosjekt som allerede har blitt grundig planlagt i mange år og prioritert for utbygging de siste fem årene. I et langstrakt land som Norge, med mye spredt bebyggelse og lange distanser mellom de store byene, vil det nødvendigvis være mange prosjekter med stor nytte for samfunnet for øvrig som kommer dårlig ut når man vektlegger samfunnsøkonomisk lønnsomhet i enkeltprosjekter tungt. Vi kan ikke bare utvikle landet der hvor det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi må sikre at folk kommer trygt fram, uansett hvor de bor eller hvor de skal, og ikke minst arbeide for at transportpolitikken blir mer effektiv. God infrastruktur skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser fra nord til sør – og ikke minst i Innlandet. [12:30:29]: Jeg er enig med statsråden i at det er viktig at folk skal komme trygt fram, men jeg har lyst til å komme tilbake til finansieringen av dette. Regjeringen har de siste årene advart sterkt mot økt pengebruk og hvilke konsekvenser det kan få for renten. Faren for økt rente har blitt brukt som argument mot å gi økte stønader til dem som har minst, i møte med dyrtid. Faren for økt rente har også blitt brukt som argument mot å opprettholde investeringstilskuddet, som skal sikre personer med utviklingshemning et sted å bo i framtiden. Samtidig prioriterer regjeringen å bruke store midler på et sykehus i Oslo som fagfolk og andre folk ikke har lyst på. Samtidig prioriterer regjeringen fortsatt store motorveiprosjekter. Selv om spørsmålet opprinnelig ble stilt til finansministeren,

Det har vi vært helt tydelige på hele tiden, så det er ingen nyhet, og det er heller ingen god argumentasjon for at det i denne sammenhengen er prioritert feil. I min sektor ble ikke nye prosjekter startet opp, men vi understreket veldig tydelig i alle debatter og alle sammenhenger at det er et utall av prosjekter – over 40 – som pågår,

for ikke å stoppe dette prosjektet. Det kan selvfølgelig være at min uforstand kommer av at vi kommer fra ulike partier. SV vil alltid prioritere det røde og grønne. Så viser kanskje regjeringen at verken det røde eller det grønne kan trumfe en god motorveiutbygging, jeg trodde at denne typen motorveiutbygging var fortid. Både naturkrisen og samfunnsøkonomiske vurderinger burde selvsagt tilsi andre beslutninger og at man stopper denne typen prosjekter. Avslutningsvis lurer jeg på hva statsråden tenker var viktigst med Miljødirektoratets vurdering, særlig når regjeringen ikke legger deres naturvernfaglige eller samfunnsøkonomiske vurderinger til grunn i beslutningen.

lang planprosess i forkant. Den har pågått over mange år. Det er utredet ni forskjellige alternativer. Flere av dem har betydelig alvorligere konsekvenser for natur og miljø og verneområder. Det ligger til grunn for denne saken og denne beslutningen – og selvfølgelig ikke minst at det er et transportbehov i regionen. Akkurat på denne strekningen er det vi faktisk gjør, å flytte hovedtransportåren fra Lågendeltaet, dvs. fra det området hvor det er mest belastning, og inn i en tunnel i fjellet. Det må man også ha med seg som perspektiv i denne diskusjonen.

Saudland (FrP) [12:34:12]: «Ny fi- refelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger er overmoden for realisering. Ulykker, kø og uønskede hendelser er nærmest normalen framfor unntaket, og én ulykke er én for mye. Under en veikonferanse på Utsikten hotell i Kvinesdal 9. mars i år ga statssekretær Tom Kalsås fra Arbeiderpartiet utrykk for at fullstendig ferdigstillelse av ny firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger kan måtte vente så lenge som til 2044. Hva vil statsråden gjøre for at for at en trafikksikker og moderne firefelts E39 skal stå ferdig før 2044?» Statsråd Jon-Ivar Nygård Bygging av vei har som kjent blitt dyrere på grunn av prisstigning, og det er usikkert hvordan prisene og tilgangen på innsatsfaktorer vil utvikle seg i tiden framover. Med dagens rammebetingelser vil en fullverdig utbygging av E39 strekningen Lyngdal–Ålgård ligge et stykke fram i tid. Utgangspunktet for planlegging på denne strekningen er vedtatt statlig kommunedelplan, så det er viktig for meg å si at vi har gitt de samme økonomiske rammene til Nye veier som det ble forespeilet i Nasjonal transportplan. Det er styret i Nye veier som prioriterer oppstart av de ulike prosjektene de har i sin portefølje. Det vurderes hva som er riktig veistandard og konsept for utbygging, gitt utfordringsbildet på strekningen. Nye veiers vurderinger støtter opp om den statlige planens konklusjon om at veiprosjekter på sikt bør bygges ut som ny firefelts vei. Enkelte delstrekninger har likevel tilstrekkelig standard til at de kan benyttes i flere år framover. På andre deler av strekningen haster det åpenbart å bygge ny vei, og disse delstrekningene vil derfor stå høyt på Nye veiers prioriteringsliste. Det vil høyst sannsynlig være mer eller mindre kontinuerlig utbygging på E39 også framover. Nye veier planlegger å bygge ut de delstrekningene av E39 som har høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet først, og planleggingen gjøres slik at E39 mellom Kristiansand og Stavanger på sikt vil bli en helhetlig utbygd strekning med fire felt. Det pågår utbygging på strekningen gjennom Lyngdal. Den neste kontrakten som vil bli lyst ut, vil gjelde for strekningen fra Mandal og fram mot Vigeland i Lindesnes. Utlysningen vil etter planen skje i løpet av høsten 2023. Reguleringsplanen for strekningen videre fram til Lyngdal er ferdigstilt, og strekningen er byggeklar. Når Nye veier får tilgjengelig likviditet, vil strekningen bli lyst ut for bygging. Det pågår planarbeid og analyse for hele E39 gjennom Rogaland fram til Ålgård. Reguleringsplanarbeidet for de delstrekningene som har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, avgjøres i løpet av våren, og det forven Foreløpige analyser tilsier at det sannsynligvis vil være strekninger i kommunene Lund, Eigersund og Bjerkreim som er de neste aktuelle strekningene for utbygging. For at Nye veier skal starte utbygging fra Lyngdal mot Stavanger, må det være tilgjengelige midler. Det er foreløpig ikke avklart hvordan garantiforpliktelsene for bompengelån skal være for videre utbygging av E39 i Rogaland.

(FrP) [12:37:42]: Jeg hadde håpet at statsråden, som øverste leder for veisektoren i landet, kunne svare på når viktige samferdselsprosjekter skal stå ferdig. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å si nøyaktig når en veistrekning skal stå ferdig, når det er et stykke fram i tid, men jeg vil minne om at Nye veier, som ble opprettet i 2015, selv sa at de kunne bygge ut alt på 12 år. Man gikk bort fra det, men det å gå fra 2027 til 2044 er ganske lenge. Selv Selv om en skal ha et langsiktig perspektiv når en bygger vei, håper jeg statsråden er dristig nok nå – når jeg utfordrer ham i spørretimen – til i det minste å si hvilket tiår han planlegger at veien mellom Kristiansand og Stavanger skal stå ferdig. Er det på 2020-tallet, 2030-tallet eller 2040-tallet?

tid. Det er viktig å huske, særlig for representanter fra dette partiet, at Nye veier er laget på en sånn måte at det er et aksjeselskap og et styre som vil beslutte de enkelte prosjekter, og det vil de gjøre etter som det er tilgjengelighet til midler i porteføljen. Det er nå sånn som det hadde under foregående regjeringer, og det har skjedd en prisvekst i samfunnet. Hele poenget med denne modellen, slik jeg har skjønt det, er at man rett og slett skal kunne optimalisere prosjektene, få ned kostnadene og øke lønnsomheten i prosjektene, og da må man i hvert fall tenke at man lar denne modellen virke.

Jeg er enig i at det må virke, og at vi må bruke den tiden som trengs for at det selskapet skal virke.

Da vil jeg gjerne utfordre statsråden på hvor mye midler som trengs, og om statsråden kan bekrefte at de midlene man har lagt opp til i Nasjonal transportplan, er nok til å bygge fire felt, som han sa at han vil bygge på sikt, eller om man vurderer å bygge en to- og trefeltsvei og nedskalere prosjektet siden kostnadsveksten – som statsråden selv sa – har blitt så høy. Statsråd Jon-Ivar [12:40:26]: Det ligger også i Nye veier-modellen at det er selskapet som må gjøre sine vurderinger av dette – hvordan de skal løse det transportbehovet som er der, en mest mulig kostnadseffektiv måte. Da vil de ha ganske stor frihet til å vurdere ulike alternativer. Men i mitt innlegg sa jeg at på denne strekningen vil det mest sannsynlig være fire felt som blir løsningen. Det har vi hatt en del diskusjoner om her i salen tidligere. ikke at det ikke på enkelte deler av strekningen kunne være riktig isolert sett å gå ned til færre felt, men fordi det er såpass mange tunneler, broer og den type løsninger, vil det være lite rasjonelt å endre standard. Så her vil det mest sannsynlig være firefelts vei, men det vil jo ta tid å utvikle det.

Kan statsråden forklare logikken i at Statens vegvesen framleis held på å planlegge eit prosjekt til mange titals milliardar kroner, med ei netto samfunnsnytte på heile minus 7,5 mrd. kr, eit prosjekt som folket i Møre og Romsdal ikkje vil ha?» Jeg har svart på flere spørsmål om Møreaksen fra representanten Sve tidligere, både skriftlig og her i spørretimen. Statens vegvesen planlegger E39 Ålesund–Molde i tråd med prioriteringer i den gjeldende nasjonale transportplanen for 2022–2033. Prosjektet er omtalt som ett av prosjektene med oppstart i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan. Statens vegvesen har som oppgave å sikre at prosjektet blir planlagt og forberedt for bygging. Nasjonal transportplan 2025–2036 er under forberedelse, og den vil bli lagt fram for Stortinget våren 2024. Samferdselsdepartementet har mottatt ekstern kvalitetssikring av E39 Vik–Molde, den er nå under behandling i departementet. Analyser av de prissatte virkningene i kvalitetssikringen viser en samlet negativ netto nytte av prosjektet på 7,5 mrd. kr. Det er flere forhold enn de prissatte konsekvensene som har betydning for prioriteringer av prosjekter i Nasjonal transportplan, deriblant innbyrdes vurdering av prosjektenes modenhet, de ikke-prissatte konsekvensene samt geografiske aspekter og forhold til lover og forskrifter. Det er summen av disse momentene som resulterer i prioriteringer i Nasjonal transportplan. Jeg har i tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2023 understreket at de må tilpasse sin planleggingsaktivitet framover til at det er begrenset rom for vekst sammenlignet med det som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2022–2033.

[12:44:56]: Representan- ten Sve er vel kjent med at der vi står nå i Nasjonal transportplan-sammenheng, har vi fått svar på både utredningsoppdrag og prioriteringsoppdraget fra Statens vegvesen og de øvrige etatene.

kjent med, at det skal vesentlig med prosess til før dette blir et styringsdokument. Vi har nå sendt dette ut på høring. Fylkeskommunene skal selvfølgelig uttale seg, de store byene skal uttale seg, og næringslivet mfl. vil være interessenter som vil uttale seg om Nasjonal transportplan. Så skal selvfølgelig departementet gjøre sine avveininger, og vi vil også ha politiske prioriteringer. Det ligger i sakens natur at en nasjonal transportplan ikke bare er en output av samfunnsøkonomisk nytte. Her blir det mange ting som skal avveies mot

[12:47:01]: Det kan jo være at jeg er mer lydhør enn tidligere statsråder. Det gjenstår å se. Så langt har i hvert fall ikke representanten Sve hatt særlig gjennomslagskraft overfor egen statsråd når det gjelder prosjekter som er prioritert inn i NTP-sammenheng. Det gjenstår å se, når vi kommer til 2024, om jeg er bedre på akkurat det punktet – for ellers er jeg selvfølgelig bedre!

(FrP) [12:47:36]: Jeg har dette spørs- målet til samferdselsministeren: «Det er nærmere 3 000 arbeidsplasser i Raufoss Industripark fordelt på 50 bedrifter som omsetter for ca. 12 mrd. kr årlig, hvorav 95 pst. er eksport. Denne virksomheten er meget viktig også når regjeringen har økt fastlandseksport som en viktig målsetting. En stor utfordring og kostnad for bedriftene er dårlig transportvei på riksvei 4 til blant annet Oslo havn. Vil regjeringen fremskynde en helhetlig utbygging av riksvei 4, helst fra Mjøsbrua til Oslo, for å styrke konkurransekraften til industrien på Raufoss, herunder Nammos utvidelse på grunn av Ukraina?» Statsråd Jon-Ivar Nygård [12:48:29]: Statens vegve- sen og Nye veier bygger ut nye rv. 4 fra Mjøsbrua gjennom Hadeland og til Oslo. Riksvei 4 fungerer som en regional innfartsvei for arbeidstrafikk mellom Oslo og Nittedal samt Vest-Oppland og er en regional og lokal samferdselsåre på vestsiden av Mjøsa.

På Hadeland bygges nå rv. 4 av Statens vegvesen for å bedre framkommeligheten på veien og trafikksikkerheten og miljøet for dem som bor langs veien. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til ca. 4,3 mrd. kr for til sammen 26 kilometer ny vei. Utbyggingen har kommet langt, og bare prosjektene Roa–Gran grense og Almenningsdelet–Lygnebakken gjenstår. Statens vegvesen har i prioriteringsoppdraget for NTP 2025–2036 foreslått strekningen rv. 4 Grua–Roa, dvs. fellesstrekningen med E16, bygget ut til fire felt. Nye veier har overtatt arbeidet med parsellen rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua. Nye veier og lokale planmyndigheter har startet planarbeidet på den strekningen. Strekningen er særlig utsatt for ulykker. Derfor er jeg veldig glad for at planarbeidet for den strekningen nå er i gang. For å legge til rette for mer effektiv transport av gods bl.a. fra Raufoss Industripark må vi også finne en bedre løsning for framkommeligheten til Alnabruterminalen, som ivaretar hensynet til beboerne i Oslo. Her jobber Statens vegvesen tett med lokale planmyndigheter. Jeg takker statsråden for svaret og for de opplysningene som han der gir. Jeg vil imidlertid vise til at på et betydelig møte betydelig møte i Oslo for kort tid siden i regi av Stor-Oslo Nord ble det lagt frem en analyse fra NyAnalyse om regional verdiskaping, det bl.a. står at det økonomiske aktivitetsnivået og verdiskapingen blant bedriftene langs rv. 4 i StorOslo Nord sysselsetter 32 000 ansatte fordelt på 13 000 bedrifter, med en årlig omsetning på 64 mrd. kr. Bedriftene og de ansatte står for en samlet verdiskaping på 21,5 mrd. kr. Hele 32 000 vogntog går til og fra disse bedriftene i løpet av ett år. Alle er hemmet av at de bruker rv. 4 til sine transportbehov, et behov som i økende grad må konkurrere med pendlertrafikken i søndre del av Stor-Oslo Nord, som statsråden nevnte, særlig Gjelleråsen er en betydelig flaskehals. Når regjeringen har økt eksport som en viktig del, kan man gjøre noe for å få fortgang i ferdigstillelse av rv. 4? I vårt priorite- ringsoppdrag og også i utredningsoppdraget har vi lagt vekt på det å koble næringsutvikling og verdiskaping med samferdsel på en bedre måte. måte. Vi har ennå ikke kommet dit hen at vi har gjort disse prioriteringene, men det blir viktig for oss å ta med oss disse perspektivene i prosessen hvor vi nå skal lage en ny NTP. I svaret til representanten har jeg redegjort for at dette er strekninger hvor man allerede har pågående arbeider, det er planlagte arbeider, og så får vi se hva vi kan få til når vi kommer med ny nasjonal transportplan.

hvor det har gått flere liv tapt, og hvor det har vært alvorlige ulykker. Regjeringen hevder jo også at det er meget viktig å få ned ulykkestilfellene på veien, noe som styrker behovet for at hele strekningen Mjøsbrua–Oslo blir prioritert. Her kan man øke mer hvis også regjeringen er villig til å øke rammene for den planlagte nye NTP.

som representanten er kjent med, har Nye veier sine metoder og sin metodikk for å prioritere de ulike strekningene. Men det som jeg sa i mitt opprinnelige svar her, er at der er man i gang med planarbeidet, og det er et godt utgangspunkt for å kunne komme videre.

«Ifølge NRK ligger Hordaland på rødt nivå for både drepte og skadde i trafikken. Regjeringen er forpliktet til å jobbe for en nullvisjon for drepte i trafikken. Bare i fjor mistet 118 personer livet på norske veier, for første gang på mange år så vi en økning i antall trafikkdrepte. Hvordan har regjeringen tenkt å nå nullvisjonen for trafikkdrepte når de har varslet at veibygging ikke vil være et prioritert område i årene som kommer, og Samferdselsdepartementet så langt har vært budsjettaperen under regjeringen [12:54:06]: Regjeringen har høye ambisjoner for trafikksikkerhet i Norge, og vi legger til grunn visjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd, altså nullvisjonen. Ulykkesbildet vi hadde i 2022, med 118 drepte på norske veier, er selvfølgelig svært bekymringsfullt, og det er en viktig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Nullvisjonsarbeidet er basert på vitenskapelighet, på felles innsats gjennom delt ansvar og en erkjennelse av at hvert enkelt menneske er unikt og uerstattelig. Vi skal fortsette å bygge nye veier i tillegg til å utbedre og ta vare på de veiene vi har. Trafikksikkerhetsarbeidet er imidlertid ikke bare knyttet til veiinfrastruktur. Nullvisjonen innebærer en bred og kunnskapsbasert tilnærming med bruk av mange ulike tiltak rettet mot både infrastruktur, kjøretøyene og selvfølgelig også trafikantene. I Norge drives trafikksikkerhetsarbeidet som et samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og interesseorganisasjoner. Aktørene samles om og enes om forpliktende tiltak for å nå de overordnede målene for ulykkesutvikling. Det er det som kalles den norske samarbeidsmodellen. Den er helt unik. Det brede og systematiske trafikksikkerhetsarbeidet har pågått over mange år og er en av grunnene til at Norge er i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet. I tillegg til transportsektoren kreves innsats i justissektoren, helsesektoren, utdanningssektoren og kommunesektoren. En rekke interesseorganisasjoner har også aktive roller i trafikksikkerhetsarbeidet. En av grunnstammene i det norske trafikksikkerhetsarbeidet er den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei. Den gjeldende tiltaksplanen for perioden 2022–2025 inneholder hele 179 omforente og faglig forankrede tiltak som konkretiserer hvordan de ulike aktørene skal bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde for å nå målene i transportplanen. En lang rekke aktører står ansvarlig for gjennomføring av tiltakene. De mest sentrale er selvfølgelig Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, fylkeskommunene og de åtte storbykommunene. Her inngår bl.a. mange tiltak rettet mot trafikanter og kjøretøy, selvfølgelig i tillegg til infrastrukturrettede Tiltaksplanen bygger som nevnt på ambisjoner og overordnede prioriteringer i NTP-en. Tiltakene skal være i samsvar med prioriteringene som de ulike aktørene har i sine planverk, noe som innebærer at tiltakene skal være gjennomførbare innenfor forventet ressurstilgang. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av tiltakene i den nasjonale tiltaksplanen, og dette arbeidet skal og vil bringe oss nærmere nullvisjonen. (FrP) [12:57:02]: Jeg takker statsråd- en for svaret. Jeg er enig i at vi må ha en bred tilnærming til problemstillingen. Imidlertid er det sånn at risikoen for å dø eller å bli alvorlig skadd i trafikken er større i Finnmark, Nordland, Innlandet og ikke minst i mitt eget hjemfylke, Vestland. Da lurer jeg på om statsråden likevel kan driste seg til å si noe konkret om hva han vil gjøre, både på kort og på lengre sikt, for å trygge veiene

drift og vedlikehold er viktig. De mindre tiltakene vil kunne generere økt trafikksikkerhet. Vi styrket drifts- og vedlikeholdsbudsjettet med 1 mrd. kr. Vi skal selvfølgelig også gjennom revidert nasjonalbudsjett se hvordan prisveksten har slått ut, osv. Så det er en rekke tiltak som slår inn. Men jeg regner med at representanten tenker mer spesifikt på de litt større tiltakene, og da er selvfølgelig K5 et kjent prosjekt som handler om både vei og bane, og der er det en bestemt ulykkesutsatt veistrekning som vi alle kjenner til. Det vil vi komme tilbake til når vi skal håndtere Nasjonal transportplan. Jeg er veldig klar over at dette er et viktig prosjekt for Vestland.

Likevel: Det jeg ønsker å utfordre statsråden på, er å følge opp problemstillingene med antall drepte og skadde i trafikken. I et intervju med NRK der disse problemstillingene ble drøftet, ville ikke statsråden svare på om man mente at enkelte fylker fikk for mye av veimidlene. Fremskrittspartiet mener at potten i seg selv burde vært mye større. For å stille spørsmålet på en litt annen måte: Mener statsråden at Vestland bør få mer penger til trafikksikring

skal materialisere seg i å prioritere store prosjekter, eller om det skal løses på annet vis. Den diskusjonen har ikke regjeringen gått tungt inn i ennå.

«Samferdselsmi- nisteren har ønsket å redusere ambisjonsnivået i dagens nasjonale transportplan. Veier skal bygges enklere og billigere. – Ordinær spørretime 3577 stand mot veibygging og ønsket å redusere veiprosjekter på Vestlandet og styrke satsingen på jernbanen på Østlandet. Fagetatene har nå på oppdrag fra regjeringen gitt tilbakemelding om prioriteringer i ny nasjonal transportplan. Mener statsråden at fagetatene har lyttet til regjeringen og senket ambisjonsnivået til et nivå som er så lavt at regjeringen kan stille seg bak det?» Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:00:50]: Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan for Stortinget våren 2024, som er ett år før opprinnelig planlagt. Bakgrunnen for denne framskyndingen er utfordringene, nasjonalt og internasjonalt, som endrer rammebetingelsene for transportplanleggingen. Jeg vil understreke at det jeg har sagt, er at jeg vil ha en realistisk Nasjonal transportplan. Som grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen om NTP har fagetatene gitt oss svar på to hovedoppdrag. Det ene er et utredningsoppdrag, som vi fikk svar på i januar, og så er det et prioriteringsoppdrag, som vi mottok svaret på 31. mars. Svarene på disse oppdragene har vi sendt ut på høring fram mot sommeren. Som kjent er det slik at det økonomiske handlingsrommet framover er redusert, og selv med redusert økonomisk handlingsrom vil vi fortsatt bruke svært mye penger på samferdselssektoren. En rekke prosjekter over hele landet skal gjennomføres i årene som kommer, og det vil være aktivitet med utbygging og vedlikehold i hele landet. Men framover blir det åpenbart viktigere å ta vare på og utnytte eksisterende infrastruktur og transporttilbud bedre. Vi må bruke de mulighetene som ligger i teknologi og digitalisering for å utvikle transportsystemet, og den neste nasjonale transportplanen må også bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Jeg vil understreke at forslaget til prioritering av ressursbruken fra den enkelte virksomheten ikke er noen fasit på hvordan den endelige transportplanen vil bli. Regjeringen har ansvaret for at helheten ivaretas, og det skal vi gjøre med en transportpolitikk som følger opp de viktigste målene, de viktigste områdene, som verdiskaping og klimakutt, innenfor realistiske og forsvarlige økonomiske rammer. [13:02:43]: Jeg registrerer at statsråden ikke ser dagens Nasjonal transportplan som realistisk, og det er klart at det Arbeiderpartiet stemmer for, er veldig uheldig når de i ettertid ser at de stemmer for urealistiske tiltak. Men det gleder meg at statsråden sier at også den neste NTP-en skal bli ambisiøs. Jeg deltok på et møte på Haugalandet, hvor statsråden – stort sett – snakket til sine egne om den kommende NTP-en, og statsråden hadde et budskap som stort sett var en sammenhengende negativ oppramsing av rammevilkårene i dag: Det er krig i Europa, prisene stiger, dagens NTP er for ambisiøs, og veiene som er planlagt, er for flotte. Har statsråden tenkt på at han nå ikke skal bygge veier for dagen i dag, men at han skal bygge dem for morgendagen? Hvilken betydning mener statsråden at offentlig infrastruktur, som bl.a. vei, har for verdiskapingen i samfunnet? Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:03:43]: Jeg går ut fra at representanten ikke mente at den oppramsingen var feil. Vi har krig i Europa, vi har høy prisvekst, og vi har de utfordringene vi har med med trangere økonomisk handlingsrom enn det det var på tidligere tidspunkt. Så har min beskrivelse av NTP vært at det har blitt for mye av en ønskeliste, det er fordi man har basert den NTP-en på en kraftig opptrapping av pengebruken som ikke er helt jordet i virkeligheten. Den eksisterende NTP-en legger opp til at det skal økes med opp mot 2 mrd. kr årlig hvert år i hele perioden, og det ville være om lag halvparten av det økonomiske handlingsrommet som den samme regjeringen beskrev i perspektivmeldingen sin. Det var nok ikke så veldig realistisk da, og nå er det i hvert fall ikke det, og det må vi forholde oss til. Så det vi egentlig forsøker å gjøre, er å lage en nasjonal transportplan som er et solid styringsverktøy, og som man kan ha tillit til ute – og selvfølgelig også i det politiske systemet her nasjonalt.

prioritere å bruke penger på jernbane, og da gjerne til Fredrikstad, et prosjekt som alene tar det meste av handlingsrommet til jernbanebudsjettet. Det begrunner han med at det bor så mye folk i Østfold, men vet statsråden at det ikke er Østfold vi lever av i Norge, og at Hordfast og Rogfast er prosjekter som berører over én million innbyggere? «Er Jon Georg Dale kun samferdselsminister for Vestlandet?» Dette skrev dagens samferdselsminister i et leserbrev for noen få år siden i forbindelse med sin motstand mot å bruke masse penger på Rogfast. Da er mitt spørsmål: Er dagens statsråd kun statsråd for Østfold?

«Nordland er det fylket i landet der det er størst fare for å bli drept eller hardt skadd i trafikken pr. kjøretøykilometer. Nordland er også det fylket i landet som har mest vei, og det kjøres mye i fylket. Nordland har i tillegg en lang E6 som går gjennom hele fylket, og E10, som også er en stor ferdselsåre, samt mange fylkesveier. En av årsakene til de dystre tallene for Nordland som trekkes frem, er det store etterslepet på vedlikehold av veiene. Hva er regjeringens planer for å få ned de dystre tallene for Nordland?» [13:07:13]: Regjeringen har høye ambisjoner for trafikksikkerheten i Norge, og nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd, ligger til grunn for arbeidet vårt. Alvorlige trafikkulykker der folk blir drept eller hardt skadd, skjer spredt ut over veinettet i Nordland. Det vil si at det ikke bare er å bygge seg ut av disse utfordringene. Det er en kjensgjerning at veistandarden ikke er optimal overalt, og det jobbes fortløpende med å utbedre der det er nødvendig. E6 gjennom Helgeland har f.eks. fått et betydelig løft, og de kommende årene legges det opp til å utbedre både E10 Hålogalandsvegen og ny E6 gjennom Sørfold. Minst like viktig er det likevel at Statens vegvesen løpende jobber med å gjøre eksisterende veinett sikrere, gjennom f.eks. å sikre sideterreng, rydde sikt, etablere profilert midtoppmerking og utbedre kurver og kryss. I framtiden er det viktig å ta vare på det veinettet vi har, utbedre det vi kan, og bygge nytt når vi må. I et langstrakt og topografiske krevende fylke, som jo Nordland er, vil dette innebære et sett av ulike tiltak for å bedre sikkerheten på veiene våre. Trafikksikkerhetsarbeidet favner, som nevnt tidligere i dag, langt mer enn tiltak som er rettet mot infrastruktur. Det brede arbeidet rettet mot kjøretøyene trafikantene, eksempelvis gjennom tungbilkontroller, atferdskontroller, utstrakt opplæring og kampanjevirk somhet, er med på å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken, også i Nordland. Statsråden var selv inne på E6-strekningen Fauske–Bognes, inklusiv Sørfoldtunnelene. Sist undertegnede hadde spørsmålet i denne sal – tiden går fort, men jeg tror det var tidligere i år – var det dagen før en dødsulykke på denne strekningen. I går omkom en person til på denne strekningen. Prosjektet er overmodent, og det er tverrpolitisk enighet i Nordland om at dette prosjektet må tas tak i. Det kan ikke vente, slik som Statens vegvesen legger fram nå, på en prioritering i første del av neste NTP-periode for så å komme Her er det nødvendig at grep blir tatt tidlig, og det er som sagt overmodent. Jeg tror statsråden er enig med undertegnede i at prosjekter på strekninger der folk omkommer på veiene, er nødvendige å ta tak i. Det må være viktigere at folk kommer seg fram, enn at folk kommer seg

utbedring, drift og vedlikehold, men det betyr ikke at vi ikke skal bygge vei, som vi har sagt. Vi kommer selvfølgelig tilbake til de prosjektene som er i Statens vegvesens portefølje, og som er omtalt som modne. Det jeg har sagt ved mange anledninger i denne salen, er at vi har valgt å holde tilbake de store prosjektene i år på grunn av den spesielle situasjonen nasjonen har vært i knyttet til økonomi, og at vi fra regjeringens side ikke ønsker å bidra til ytterligere prisvekst og press på rentene. Det bildet står seg fortsatt, og så vil vi i kommende statsbudsjetter, og selvfølgelig i NTP-sammenheng, gjøre våre vurderinger av de prosjektene som omtales.

å løse disse problemene. Etterslepet øker år for år, og i enden av enhver fylkesvei i Nordland ligger det en eksportbedrift som er avhengig av å få sine transportkostnader ut til markedet redusert betydelig. Hva er da statsrådens og regjeringens svar på det? Hva tenker man rundt en situasjon som den Nordland, men også andre fylker, er i, jf. at de skal ta igjen dette etterslepet? Har man en plan for å sette fylkene i stand på dette området? Ja, det har re- gjeringen. I Hurdalsplattformen har vi formuleringer om at vi skal lage en forpliktende plan sammen med fylkeskommunene for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. Det samme har vi for riksveier, som selvfølgelig er statens eget ansvar. Det vil bli en del av grunnlaget inn i NTP-prosessen, og det vil vi selvfølgelig komme konkret tilbake til. Men jeg må selvfølgelig understreke at fylkesveiene er fylkeskommunenes ansvar. Det er de som må gjøre de prioriteringene. Så er det selvfølgelig sånn at vi, som storsamfunn og som stat, allerede bidrar med tilskuddsmidler, og så får vi se hva vi kan få til framover i

«Da Frem- skrittspartiet satt i regjering, ble det bygget ut mange strekninger med sikker og god vei over hele landet. Stamveiene mellom de store byene ble bygget ut, reisetiden ble redusert betraktelig, og sikkerheten på veiene ble økt. Fra Sørlandet mot Oslo og Stavanger har det blitt bygget flere lange strekk med firefelts vei, men arbeidet har stoppet opp i Mandal i vest og Tvedestrand i øst. Kan statsråden avklare om arbeidet med trygge og effektive veier fra Sørlandet til Østlandet og Vestlandet vil komme i gang igjen snarlig, eller om det er stengt ned?» [13:12:43]: Som tidligere nevnt i svar på tilsvarende spørsmål fra representanten Gisle Meininger Saudland vil det høyst sannsynlig foregå kontinuerlig utbygging på E39 også framover. Nye veier planlegger å bygge ut de delstrekningene av E39 som har høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet, først, planleggingen gjøres slik at E39 mellom Kristiansand og Stavanger på sikt vil bli en helhetlig utbygd strekning. Det pågår utbygging av strekningen gjennom Lyngdal. Nye veier har opplyst at den neste kontrakten vil bli lyst ut. Det vil gjelde for strekningen fra Mandal og fram mot Vigeland i Lindesnes. Utlysningen vil etter planen skje i løpet av høsten 2023. Reguleringsplanen for strekningen fram til Lyngdal er ferdigstilt, og strekningen er byggeklar. Når Nye veier har tilstrekkelig likvide midler, vil strekningen bli lyst ut for bygging. For at Nye veier skal starte utbygging fra Lyngdal mot Stavanger, må det være tilgjengelige midler, og det er foreløpig heller ikke avklart hvordan garantiforpliktelsene for et bompengelån skal være for videre utbygging av E39 i Rogaland. Arbeidet med regulering og finansiering må fortsette, men det er på det nåværende tidspunktet ikke grunnlag for å angi når byggestart på E39 i Rogaland vil skje. Finansiering av gjenstående veistrekninger på E18 mellom Tvedestrand og Grimstad inngår i Nye veiers utbyggingsportefølje, og selskapet prioriterer selv sine utbygginger innenfor de økonomiske rammene som vil bli gitt i statsbudsjettet, og tilgjengelige bompenger. Dette er også i tråd med hvordan

De har skrevet brev til samferdselsministeren der de uttrykker bekymring for regjeringens samferdselssignaler. 15 av disse 25 ordførerne representerer de to regjeringspartiene. Hvordan stiller statsråden seg til at partienes egne lokale og regionale representanter uttrykker så sterk bekymring for samferdselssignalene om motorveiene i Agder? Er statsråden misforstått? Er mer,

ingen nye styringssignaler for dette for selskapet Nye veiers del. Det er heller ingenting som tilsier at det ikke vil bli bygd firefelts vei på hoveddelen av denne strekningen. Det har jeg også svart tidligere i dag. Selv om det isolert sett på deler av strekningen kunne være tilstrekkelig med to- og trefelts vei, det her så mange tunneler og broløsninger som gjør at det vil være mest korrekt og riktig og fornuftig å bygge firefelts vei hele veien. Hele modellen til Nye veier baserer seg på det faktum at det er selskapet selv som skal prioritere, optimalisere og finne ut hvordan man på best mulig måte kan bygge ut, jf. det økonomiske handlingsrommet man har. Det er selvfølgelig også nå preget av prisvekst. Det er antagelig slik at den statsråden som er denne modellens far, tenkte at den skulle virke på den måten.

Prisene har steget kraftig det siste året på mesteparten av innsatsfaktorene til veibygging, men bevilgningen har i liten grad holdt tritt med prisstigningen. Ekstra kostbare klimakrav påføres også prosjektene, og i enkelte områder vanskeliggjør vel aktive og overtolkende statsforvaltere en del prosjekter. Dette medfører redusert utbygging, og flere prosjekter som burde vært gjennomført, utsettes. Med tanke på det siste årets altfor mange dødsulykker på veiene våre og at tiltak som midtmerking og utbedret veistandard er tiltak som kan spare liv, er det snodig at man ikke fokuserer mer på dette. «Utbygging av motorvei sparer liv», sa Torstein Salvesen, leder i Nullvisjonen Agder. Vil statsråden tydeliggjøre viktigheten av veiprosjekter som E18 Tvedestrand–Bamble og E39 Mandal– Lyngdal og bevilge mer penger, slik at man får gjennomført det så raskt som mulig? nei, jeg vil ikke bevilge mer penger, i den forstand at vi har en modell hvor man prisjusterer beløpet fra Nye veier. Det er for så vidt den samme måten som vi håndterer budsjettene hos Statens vegvesen på. Hvis vi nå skulle lage en særmodell hvor vi skulle gi en ekstraordinær kompensasjon til Nye veier, ville det være et veldig spesielt grep. Hele tankegangen med Nye veier er at de faktisk skal kunne håndtere det at samfunnet svinger, og det at kostnader endrer seg, og dermed også prioritere, øke nytten i prosjektene og få ned kostnaden i prosjektene. Hvis vi begynner å tukle med det, tror jeg ikke Nye veier-modellen er det den var tenkt å være.

Johnsen (FrP) [13:18:38]: «Regjeringen har varslet kutt eller utsettelse i utbygging av hovedveinettet. I Fremskrittspartiets regjeringstid var det en omfattende utbygging av firefelts hovedveier.

Deler av E16 og rv. 3/25 ble også bygd ut med firefelt. Kan statsråden redegjøre for når vil det bli oppstart på prosjektet E6 Moelv–Roterud samt videre utbygging av rv. 4, rv. 25 og E16 i Innlandet?» [13:19:25]: Som jeg alle- rede har uttalt i salen i dag, vurderes utbygging av ny E6 som en viktig samfunnsinteresse av denne regjeringen. Strekningen Moelv–Roterud på E6 reguleres nå. Etter vedtatt reguleringsplan vil prosjektet bli vurdert opp mot Nye veiers planer for videre utbygging. Tidspunktet for oppstart av arbeidet er det derfor for tidlig å si noe om nå. Jeg har allerede framhevet betydningen av rv. 4, som representanten også spør om. Fra vestsiden av Mjøsa ned til Oslo skapes det verdier av stor betydning for Norge og Europa. Nye veier og lokale planmyndigheter har startet planarbeidet for strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Det er veldig bra, særlig for trafikksikkerheten i området. Lenger sør, på Hadeland, har Statens vegvesen jobbet lenge og bra med ny vei. Både de ferdigstilte og de gjenstående prosjektene vil forbedre framkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet. Slik legges det til rette for bosetting, arbeidsplasser og videre verdiskaping. E16 over Valdres er også utbedret. Veien er den mest værsikre vinterovergangen mellom Vestlandet og Østlandet. Trafikksikkerheten har derfor stått høyt på agendaen, og vi er fornøyd med bl.a. å ha åpnet ny tunnel i Kvamskleiva i fjor. Planleggingen av ny E16 mellom Kongsvinger og Kløfta har pågått lenge. Det gjennomføres nå et stort kommunedelplanarbeid for den strekningen, og det er det er statlige innsigelser til alle traséalternativene. Det betyr at planvedtaket kan ligge noe fram i tid. Nye veier har i sitt innspill til Nasjonal transportplan skissert at resultatet kan bli at eksisterende vei benyttes i lang tid framover. Det planlegges også ny rv. 3/rv. 25 mellom Hamar og Løten. Strekningen ble lagt til Nye veiers portefølje i forrige NTP, og der er det selvfølgelig også for tidlig å si noe om oppstart. Det jeg kan si, er at denne redegjørelsen understreker at det gjøres mye godt arbeid på veiene i Innlandet, og det vil vi fortsette med også i framtiden. (FrP) [13:21:44]: Det var mange fagre ord og forhåpentligvis gode ambisjoner og visjoner fra ministeren, men jeg må si det mangler litt på bevilgninger og penger, for vi får ikke bygd mye vei med å ha

Det var veldig mange dødsulykker der. Så fikk vi fullført en firefelts motorvei gjennom hele Hedmark, og nå er det slutt på dødsulykkene. Men dessverre har det på rv. 4, hvor det ikke har vært en tilsvarende utbygging, nå i vinter vært flere dødsulykker. Det var også ulykker på E6, men de førte ikke til død.

Poenget er sikker vei, og det må ikke forveksles med at det nødvendigvis må være firefelts vei. Nå snakker jeg helt generelt. Det ville i så fall by på store utfordringer for det norske samfunnet, for verken representantens parti eller noen andre partier i denne salen har planlagt å bygge firefelts motorvei på alle de stedene hvor det skjer ulykker i Norge – heldigvis. Vi må selvfølgelig jobbe med trafikksikkerhet og utbedring og utvikling av veisystemet vårt uten kun å snakke om firefeltsveier. i denne regionen. Det pågår forberedende arbeid til prosjekter, og det har vært bygd mange prosjekter. Så er det, akkurat som representantens parti har bedt om, et aksjeselskap som foretar prioriteringene om når disse prosjektene skal bygges – helt i tråd med Nye veiers modell. (FrP) [13:23:37]: Jeg er helt enig med statsråden i at sikker vei er det viktigste, men jeg håper også at ministeren ser og forstår at når det gjelder rv. 4, trafikkmengden og behovet for for utbedring der, holder det ikke med midtrekkverk på en tofelts vei. Der trenger vi en firefelts, det er det ikke noe tvil om. Hvis vi går tilbake til 1960-tallet, før både ministeren og jeg var født, hadde vel en annen Arbeiderpartistatsråd, statsminister Bratteli, planer om om å bygge ut landet med en motorveiplan. Bratteli var vel ikke minister da, men han hadde i hvert fall planer om det, og den planen ble dessverre lagt i en skuff. Vi i Fremskrittspartiet trodde vi hadde kommet så langt i veibyggingen med den massive satsingen vi satte i gang, at vi skulle slippe det vi nå ser, at det er litt bråstopp i veibyggingen. Særlig når det gjelder penger, er det tilbake igjen til Nye veier og finansiering av veier. Nye veier trenger mer penger. Statens vegvesen trenger mer penger. Forstår ministeren at dersom vi skal bygge trygge, sikre veier, trenger vi mer penger? Og vil ministeren sørge for at han blir budsjettvinner framover og ikke budsjettaper,

staten ikke ønsker å bidra til ytterligere press på priser i den situasjonen vi er i nå. Det er uforutsigbart å sette i gang nye pro sjekter når vi er i en situasjon hvor det er veldig høy vekst, slik det har vært nå. Vi ønsker selvfølgelig heller ikke å bidra til press på rentene. Det har vi gjort i en situasjon hvor det har vært mulig å holde tilbake på store prosjekter hos oss fordi det er nær sagt full kapasitetsutnyttelse i økonomien. Det er et prosjekt, et tiltak og en tilnærming som vi har hatt nå i dette budsjettet, og vi har selvfølgelig samtidig sagt at vi må ha en mer nøktern Nasjonal transportplan framover. Det må ikke forveksles med at det ikke skal bygges verken veier, bane eller andre ting i framtiden. Det har vi aldri sagt.

«Rv. 4 er et eksempel på en del av hovedveinettet der standarden ikke reflekterer dagens og fremtidens trafikkmengde. I Fremskrittspartiets tid i regjering var det en målsetting å bygge firefelts vei sammenhengende fra Biri til Oslo. Regjeringen har imidlertid varslet utsettelser og kutt i hovedveiutbyggingen samt forringelse av standarden. Ser statsråden behov for å bygge ut rv. 4 med fire felt, og når ser statsråden for seg byggestart fra Romsås og videre nordover forbi Nittedal til Biri?» [13:26:23]: Utbygging av ny rv. 4 på vestsiden av Mjøsa til Oslo har pågått lenge. Som jeg allerede har redegjort for i salen i dag, har regjeringen ingen intensjon om å stoppe pågående anleggsarbeider eller planprosesser som er startet. Gjennom Hadeland vil strekningen Roa–Gran grense bygges som firefelts motorvei og kobles til eksisterende firefelts motorvei i Gran kommune. På strekninger hvor trafikkmengden ikke utløser krav til firefelts vei, er det vurdert at to- og trefelts veier vil være den beste løsningen. Riksvei 4 Lygna sør har åpnet med midtdeler og forbikjøringsmuligheter i begge retninger. Ny trafikksikker vei med midtrekkverk åpnes på strekningen Sandvoll–Amundrud før jul – lenge før tiden og billigere enn planlagt. Trefelts vei med plass til midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil det også bli mellom Almenningsdelet og Lygnebakken, hvor planleggingen er godt i gang. Statens vegvesen har i prioriteringsoppdraget for ny Nasjonal transportplan 2025–2036 foreslått at strekningen rv. 4 Grua–Roa, dvs. fellesstrekningen med E16, blir bygd som firefelts vei. Planarbeidet har også startet opp for rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua. Prosjektet vil bedre trafikksikkerheten og reisetiden på denne veien, og veien planlegges for fire felt med fartsgrense

For Innlandet vil en ny og bedre rv. 4, koordinert med planlegging og utbygging i sammenheng med E6, være et stort løft både for beboere og for industrien.

utvikling av kommunene veien skal gå gjennom, og miljøhensyn for dem som bor i området. Statens vegvesen jobber her med en dialog med lokale planmyndigheter. Avslutningsvis vil jeg si at det å bygge firefelts veier der hvor trafikkmengden krever det, forbedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten og legger til rette for effektiv godstransport. Det er imidlertid viktig å ikke bygge mer enn det man må, av hensyn til den økonomiske kostnaden, for det krever større beslag av viktig natur og matjord. Jeg takker stats- råden for svaret. Riksvei 4 er en meget viktig transportåre både fra Oslo og Akershus til Toten

hyttefolk som skal komme seg til Innlandet. Man har sett verdien av sammenhengende firefelts vei mange steder i landet, ikke minst steder hvor Fremskrittspartiet satte i gang viktige veiprosjekter, både mot Hamar og andre steder. Jeg frykter også at man legger til grunn for lave utviklingstall ved utviklingen av veitrafikken der man velger å bygge mindre når man først setter i gang og har mulighet til å bygge større kapasitet og ikke minst sammenhengende firefelts vei. Nå svarte for så vidt statsråden på mye av spørsmålet mitt men jeg har et oppfølgingsspørsmål, og det er om han kan bekrefte at regjeringen ikke har som intensjon å bygge sammenhengende firefelts motorvei på [13:30:26]: Det er også vel kjent at denne regjeringen har satt i gang et stykke arbeid for å se på vegnormalene våre. Det har vært slik at vi i Norge bygger firefelts veier på et lavt innslagspunkt, dvs. med mindre trafikk enn andre sammenlignbare land. Det er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved. Hvorfor gjør vi det? Derfor har vi fått Statens vegvesen til å lage forslag til nye vegnormaler som innebærer at kravet for å bygge fire felt blir noe økt, men det ligger fortsatt en del fleksibilitet i det. Det er fordi vi ikke ønsker at samfunnets ressurser skal brukes på feil måte gjennom at vi feilinvesterer, bruker for mye penger. Det andre er matjord. Det tredje er selvfølgelig naturen og klimaet. Alle disse perspektivene gjør det helt avgjørende viktig for oss at vi foretar disse vurderingene grundig. Jeg har tillit til at Statens vegvesen, selvfølgelig så godt det lar seg gjøre, titter inn i framtiden når det gjelder trafikkgrunnlag. Det er selvfølgelig ikke verdens enkleste vitenskap, men det er den metoden vi har i Norge. Vi lager prognoser for hva slags trafikk vi får i framtiden, og forholder oss til det. Forstår jeg da statsråden riktig, at denne regjeringen ønsker både en høyere terskel for å bygge firefelts motorvei og at de som bor langs eller bruker rv. 4, ikke vil få en sammenhengende firefelts motorvei av denne regjeringen?

vil det bli behørig kjent for salen og for alle andre. Poenget er at vi mener vi må utnytte ressursene på best mulig måte. Da skal vi selvfølgelig ikke bygge firefelts vei for firefeltsveiens egen skyld, i tilfelle det i framtiden blir et mye høyere trafikkgrunnlag enn det vi ser for oss nå. Det tror jeg heller ikke representanten tenker er riktig.

Nå står vi midt i en klimakrise og er nødt til å kutte utslipp der vi kan, og da må vi også tenke nytt om hvordan vi transporterer folk og varer. I dette området kunne mye av trafikken – inkludert godstransport – blitt flyttet over på skinner. Hvorfor ønsker statsråden likevel å satse på biltrafikk og motorvei fremfor forbedringer på jernbane og annen kollektivtransport?» Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:33:08]: Som klima- og miljøministeren tidligere i dag har sagt i denne salen,

bygging av veiprosjektet E6 Moelv–Øyer. Det meste av transporten i landet vårt vil også i framtiden gå på veinettet, og regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at den vil prioritere opprusting av de gjennomgående stamveiene nord–sør og øst–vest høyt. E6 er en hovedvei mellom nord og sør og er helt nødvendig for transport av både mennesker og gods. Samtidig er det viktig å forbedre godskapasiteten på det norske jernbanenettet der det ligger til rette for det. Her er det store muligheter i Innlandet. Nærmest parallelt med veien går skinnene som bærer både Dovrebanen, Gjøvikbanen, Raumabanen og Rørosbanen. På Dovrebanen er det stor utbyggingsaktivitet. Arbeidet med dobbeltspor gjennom Eidsvoll og Stange er godt i gang, og når Bane NOR har bygget seg helt fram til Åkersvika, får de reisende flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. selvfølgelig også gods- og fjerntog til gode. Planarbeidet pågår også for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv, og på litt lengre sikt vil det gi tilbudsforbedringer til Lillehammer. Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres, og det gjør det mulig med tog med større kapasitet, for både mennesker og gods, og reduserte utslipp. Derfor vil jeg ikke si meg enig med representanten i at vi satser på biltrafikk og motorvei framfor forbedring på bane.

motorveier på steder hvor det finnes andre alternativer, mens der det virkelig er store behov for å oppruste E6 – f.eks. fra Sørfold og nordover, en dødsvei – nei, der har man ikke funnet rom for å satse på E6. Ifølge prognosene på den delen av E6 som vi snakker om her, skal den totale trafikken øke ganske mye når veien åpnes. Siste anslag for pris er 17,9 mrd. kr, og prisen øker stadig. For langt mindre penger kunne vi heller fått et bedre og langt billigere kollektivtilbud i området. Vi vet at billigere kollektivtransport fungerer, det får ned veitrafikken. Hvorfor mener statsråden at det er riktig å bruke så mye penger på ny vei framfor først å prøve ut tiltak som kan redusere trafikken? foreligger det en lang forhistorie, med planlegging som har pågått gjennom lang tid, hvor lokalsamfunn selvfølgelig har vært premissleverandører for det, men det har også vært stortingsbehandling av denne saken. Det er ingen hemmelighet at man har startet E6-utbyggingen i Innlandet sørfra og bygger seg nordover. Det har vært en langsiktig plan å gjøre det, og det fortsetter man med nå. Dette prosjektet ligger hos Nye veier. De finansieres gjennom at de får i overkant av 6 mrd. kr hvert år fra Stortinget, dvs. fra departementet, og de prioriterer selv hvordan de skal håndtere de ulike utbyggingsprosjektene. Her har det vært gjort en vurdering av at dette prosjektet er modent for utbygging. Det er det selvfølgelig stor tilslutning til, både i denne salen og lokalpolitisk. Derfor er det helt riktig å bygge ut det prosjektet, og det handler ikke bare om det nasjonale behovet, men også om det lokale behovet.

et hurtigspor for mer motorveiutbygging, som vi slett ikke trenger. Men tilbake til denne veistrekningen: Prognosene som er utarbeidet av veimyndighetene, viser at majoriteten av trafikken her fortsatt kommer til å kjøre på gamleveien etter at den nye veien er åpnet. Det skyldes ikke minst at svært mye av trafikken er lokal trafikk i Lillehammer-området og ikke gjennomfartstrafikk.

vil det være mest skånsomt og riktig å gjennomføre denne utbyggingen? Da har man etter ganske omfattende vurderinger landet på at det er grepet med tunnel og bro over Lågendeltaet som vil være det riktigste grepet når man skal bygge vei. Alternativet med ikke å bygge vei

Hvorfor har regjeringen valgt å ikke utrede alternativer i tråd med Miljødirektoratets vurdering?» Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:39:41]: Regjeringen mener at vern er viktig, og at vern er ment å være varig. Når regjeringen likevel har foreslått endringer av det geografiske virkeområdet for for Lågendeltaet, er det fordi vi mener at det er dette som samlet sett gir den beste løsningen. Omfattende og grundige planprosesser har pågått i tiår. En ny prosess ville innebære økte kostnader, nye og omfattende planprosesser og ny usikkerhet. Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E6 Moelv–Øyer. Planleggingen av ny E6 er gjennomført i tråd med plan- og bygningsloven, med de strenge krav som det innebærer til utredninger og undersøkelser av konsekvenser av både prissatte og ikke-prissatte virkninger. Nye veier har forholdt seg til vedtatte planer. I kommunedelplanprosessen ble det i samråd med miljøforvaltningen avklart at den vedtatte traseen var den eneste av alternativene som kunne realisere veiprosjektet, gitt Stortingets forutsetninger. Siden Stortingets vedtak har Nye veier optimalisert prosjektet, redusert påvirkningen på verneområdet og nedskalert inngrep med omfattende gjenbruk av eksisterende E6. Selskapet har forskuttert det pågående arbeidet med nye vegnormaler og signalene regjeringen har gitt om redusert utbygging. De lokale planmyndighetene, statsforvalteren og Nye veier har etter min vurdering jobbet godt for å balansere hensynet til naturreservatet, Lillehammer-samfunnet og behovet for sikker og effektiv transport nasjonalt og lokalt. Det er disse tingene som man faktisk må avveie. Trafikkmengden er imidlertid over det som utløser krav om fire felt, også etter forslaget om høyere innslagspunkt i reviderte vegnormaler. Krav til sikkerhet i tuneller utløser også krav til to løp og fire felt på deler av strekningen. En ny utredning ville med all sannsynlighet ikke gitt alternativer som ikke allerede er vurdert. Alle veilinjene som ble vurdert i kommunedelplanen for utbygging forbi Lillehammer, berører viktige natur- og landskapsområder. Naturreservatet strekker seg over 10 km av Lågen. Traseene lengst vest ville medført store terrenginngrep og koblet Lillehammer av E6. Dagens E6 går gjennom verneområdet og krysser Lågen der det er mest fugl. Derfor ble utvidelse heller ikke vur dert som et godt alternativ på den strekningen. En ny utredning ville vært ressurskrevende, skapt usikkerhet for utvikling av hele Lillehammer-området og kunne vist seg, sett i lys av de eksisterende utredninger, å bli gjennomført uten nytte.

omtale av endret politikk for motorveger skaper betydelig usikkerhet om forutsetningene for å bygge en firefelts motorvei med hastighet 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat fortsatt gjelder.» Hvorfor måtte denne regjeringen videreføre Solberg-regjeringens dyre, miljøfiendtlige prosjekt akkurat her, når det i tillegg også er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, ifølge Miljødirektoratet? Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:43:06]: Jeg tror man skal være forsiktig med å si at dette er Solberg-regjeringens veiprosjekt. Meg bekjent har Lillehammer over lang tid vært styrt av andre partier enn Høyre. Dette er et prosjekt som har bred tilslutning, i hvert fall tilslutning lokalpolitisk. Det har også vært sånn at Stortingets partier har vært opptatt av dette veiprosjektet. Så jeg tror det er å karikere dette hvis man tillegger Det har vært en lang planprosess over lang tid. Det er et ønsket prosjekt. Det er et nødvendig prosjekt, og vi gjør det på den måten hvor vi skåner natur i størst mulig grad, men det er ikke uten konsekvenser. Det har klimaog miljøministeren vist tidligere i dagens spørretime, at det selvfølgelig er sånn at det får konsekvenser. Men her gjør man kompenserende tiltak. Vi skal se på hvordan vi kan redusere hastighet på eksisterende vei, og hvordan vi kan redusere trafikken mest mulig. Her må man gjøre alle disse avveiningene, og så skal regjeringen selvfølgelig beslutte i saken.

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I et debattinnlegg i Dagsavisen den 27. februar skriver statsråden sammen med klima- og miljøministeren: «Flere sier at regjeringen har overprøvd Miljødirektoratet. Det stemmer ikke. Miljødirektoratet har ikke vurdert ulike alternativer eller en nedskalert utbygging.» Synes statsråden at dette er en rimelig måte å framstille virkeligheten på, all den tid Miljødirektoratet har foreslått å finne alternativer som en nedskalert utbygging, men har begrenset myndighet i akkurat dette tilfellet til å avgjøre en klagesak? [13:44:51]: Som min gode kollega sa tidligere i spørretimen i dag, er det man har gjort her, å følge den anbefalingen som Miljødirektoratet ga, at hvis regjeringen ønsker å gjennomføre det konkrete prosjektet, bør man endre verneforskriften. konkludert med og sendt ut på høring. Det er vår vei videre i den saken. Når det gjelder nytte og lønnsomhet, er det slik at dette prosjektet er av stor samfunnsinteresse. Det ligger i sakens natur når Stortinget har sluttet seg til det. Som representanten sikkert fikk med seg tidligere i dag, har det vært større jernbaneprosjekter som heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller målt spesielt høyt etter det perspektivet, hvor man har gått inn i naturreservater fordi det har vært en riktig avveining totalt sett for samfunnet. Sånn vil det også være i framtiden. Det betyr på ingen måte at man skal ta lett på det. At det skal være enkelt

«Den eksisterende veien som ny E6 gjennom Lågendeltaet er tenkt å erstatte, omtales som utrygg og lite effektiv. Likevel er det skissert alternative løsninger som kan forbedre dagens strekning

[13:46:44]: Igjen vil jeg vise til de lange og grundige planprosessene som man har gjennomgått for ny E6. Vi har ikke utelukket alternative løsninger nå. Ny vei i planlagt trasé er av lokale planmyndigheter, sammen med veiutbygger, vurdert som det beste alternativet. Kommunedelplanen var på høring to ganger. Statsforvalteren fremmet innsigelse mot alle de ni alternativene som ble utredet. For alternativet øst for Lågen, som også omfattet utbedring av dagens trasé, var innsigelsene knyttet til bl.a. konflikt med naturreservatet, manglende hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsvern, allmenn interesse langs sjø og vassdrag, og avvik fra statlige planretningslinjer. Etter samordning av de statlige innsigelsene var det bare ett av alternativene på vestsiden av Lågen som sto igjen, og som ble vedtatt ved fastsetting av kommunedelplanen i 2018. Da hadde statsforvalteren som forvaltningsmyndighet for verningsforskriften også trukket sin innsigelse og akseptert løsningen. Som representanten er inne på i sitt spørsmål, er eksisterende E6 ulykkesutsatt, har store trafikkmengder og krysser et mer sentralt og sårbart område av naturreservatet, særlig for trekkende fugler, og går rett gjennom Lillehammer. det å utbedre denne veien ville ha gjort at vi unngår konflikt i årene som kommer, tror jeg bestemt at en eventuell utbedring nå med krav om ny vei på senere tidspunkt ville ha ført til økt konflikt og økt ressursbruk. Trafikkmengden på strekningen er over det som utløser krav om fire felt. Å separere den gjennomgående trafikken fra lokaltrafikken vil gi økt sikkerhet og beredskap, gitt Stortingets forutsetninger er løsningen man nå har åpnet for, vurdert å ha mindre negative konsekvenser enn å utvide eksisterende trasé. Det vil bli betydelig mindre trafikk over dagens kryssing av Lågendeltaet. Det vil gi mindre belastning for fuglelivet i dette området og for lokalmiljøet og befolkningen for øvrig. Det er lagt til grunn omfattende gjenbruk av eksisterende vei der forhold som flomhøyde ikke er til hinder for det, og prosjektet er optimalisert for å redusere miljøpåvirkningen. Deretter kommer ytterligere avbøtende tiltak som nå utredes. Vi er opptatt av å spare natur i veiprosjektene. Målet er å utbedre der man kan og bygge nytt der man må, og for E6 forbi Lillehammers del er det altså slik at man bl.a. på grunn av krav i lov og forskrift må bygge nytt nå eller i framtiden. Takk for svar- et. Jeg registrerer at statsråden er innom regjeringens oppsiktsvekkende synspunkt om at to broer gjennom et naturreservat er bedre for naturen enn bare én, men la nå det ligge. I desember i fjor undertegnet klima- og miljøministeren Kunming–Montreal-avtalen, den såkalte naturavtalen, som forplikter oss til å verne 30 pst. og restaurere 30 pst. av naturen innen 2030. Det er altså et helt avsindig ambisiøst mål – hvis det er lov å bruke det ordet, En slik avtale vil måtte få veldig store konsekvenser for arealpolitikken i Norge. Nå diskuterer vi den nåværende arealpolitikken som spiser enda mer natur. Hvordan vil samferdselsministeren på sitt ansvarsområde fra nå av sikre at naturhensyn og naturavtalen kan ivaretas i årene som kommer?

hvordan vi kan ha avbøtende tiltak, og hvordan vi kan kompensere natur. Alt dette vil vi selvfølgelig komme tilbake til, og det har forsterket seg i lys av denne avtalen. Dette er viktig for regjeringen, men det er selvfølgelig ikke mulig å bygge infrastruktur uten at det har konsekvenser for natur, for jord og for alt som vi ellers er opptatt av i denne salen. [13:51:04]: Et alternativ er å ikke bruke like mye penger på å bygge så mye infrastruktur at en spiser opp resten av naturen. Når det gjelder den nåværende saken som vi diskuterer, var statsråden innom begrepet avbøtende tiltak.

ikke satt av penger til slike kompenserende tiltak. Stemmer dette, og hva vil i så fall statsråden gjøre for å sikre kompenserende tiltak

«Hos Statens vegvesen finnes det mange håndbøker som i utgangs punktet vel er ment å ha en enhetlig standard. Men i noen tilfeller kan det se ut til at håndbøkene er noe utdaterte, og det kan også virke hemmende for å kunne bygge mer trafikksikre veier. Vil statsråden ta initiativ til å igangsette et arbeid for å oppdatere og forenkle dagens håndbøker hva gjelder veinettet og det som naturlig hører med?» Statens vegve- sen utgir vegnormaler, veiledninger og retningslinjer. Dette omtales også som håndbøker. Vegnormaler er kravdokumenter, og Statens vegvesen har de siste årene jobbet med å tydeliggjøre og forenkle vegnormalene. Alle vegnormalene er i dag publisert på en digital plattform. De gir en enhetlig standard og er revidert og oppdatert etter 2021. Et unntak er deler av vegnormal N300 Trafikkskilt, hvor siste del vil utgis i revidert utgave i 2023. Veiledninger er støttedokumenter til vegnormalene og inneholder utdypende fagstoff. Statens vegvesen jobber med å publisere veiledninger i samme digitale form som vegnormalene er publisert i. Flere av veiledningene har behov for revisjon. Enkelte har et innhold som ikke er i henhold til dagens føringer for veiledninger, dvs. at de kan inneholde kravformuleringer eller for omfattende lærebokstoff. Ved publisering på digital plattform gjennomgås veiledningene for at innholdet skal bli i tråd med dagens føringer. Retningslinjer er interne kravdokumenter i Statens vegvesen som eventuelt også kan brukes av andre veieiere. I den grad det er aktuelt, kan disse publiseres på den samme digitale plattformen som vegnormaler og veiledninger. Med gjennomgangen av dokumentene som Statens vegvesen nå gjør ved overgang til digital plattform for publisering av vegnormaler og veiledninger, vil disse dokumentene presenteres mer enhetlig enn i dag.

Jeg tror repre- sentanten Stordalen og jeg kan være enige om at verden er dynamisk. Det skjer utvikling, og derfor må man hele tiden oppdatere regelverk og håndbøker, for teknologien endrer seg. Hvordan vi tenker om sikkerhet, og hvordan vi tenker om materialvalg etc., vil endre seg. Det er et løpende arbeid som Statens vegvesen må gjøre kontinuerlig på et vis.

De aller fleste kommunene er små kommuner, landkommuner, hvor man har relativt få gående og syklende per time, som barn som skal komme seg trygt fram og tilbake til skole eller fritidsaktiviteter. I håndboken, som jeg ikke er helt sikker på om statsråden har lest, står det imidlertid at en gang- og sykkelsti med færre enn 15 gående og syklende per time skal være 2,5 meter bred, men dersom det er 16 syklende og gående per time, må den være 3 meter bred

Jeg registrerer imidlertid at denne henger igjen i mange sammenhenger. Man tror at man ikke har muligheten, men det er slik at kommunene har mulighet til å ha fravik på egne veier. Det har selvfølgelig også fylkeskommunene på sine prosjekter, og det samme har staten på sine prosjekter. Der er det nok rett og slett en feiloppfatning ute og går.

(V) [13:57:43]: «ATROP Støt- te & Ettervernsenter i Kristiansand er et lavterskel etterverntilbud til personer og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep eller er pårørende, rusavhengige eller sliter med psykisk helse. ATROP og mange andre frivillige organisasjoner står nå i fare for å måtte stenge eller bygge kraftig ned tilbudet på grunn av regjeringens kutt i statlige tilskudd. Mener statsråden vi bare må leve med at ATROP og andre hjelpetilbud til de som sliter mest i samfunnet, nå må bygge ned sine tilbud?» [13:58:15]: Det er stor kon- kurranse om tilskudd til ideelle og frivillige på helse- og omsorgsområdet, og for flere av ordningene søkes det om mer enn det dobbelte av tilskuddsrammen Stortinget har bevilget. etter regjeringens syn, være målrettede og prosessene åpne og gjennomsiktige. Derfor har vi valgt å avvikle øremerkede tilskudd på helse- og omsorgsområdet, slik at det er kvaliteten på tilbud og søknader som avgjør hvem som får tilskudd, og ikke hvor gode organisasjoner er på lobbyvirksomhet. De søknadsbaserte tilskuddene til ideelle og frivillige på Helse- og omsorgsdepartementets område er ikke kuttet, snarere tvert imot, men fordi mange søker og konkurransen dermed er stor, er det nødvendig med tydelige og klare kriterier for tildeling. Slik vi gjorde rede for i statsbudsjettet, har det for en av ordningene, tilskuddet til bruker- og pårørendeorganisasjoner, vært en lengre prosess for å følge opp evalueringen av tilskuddet og Riksrevisjonens gjennomgang av tilskuddsforvaltningen. I denne prosessen har Helsedirektoratet hatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, som har foreslått justeringer i formålet med ordningen og avgrensninger i hvem som kan søke. Hensikten har vært å klargjøre det som hele tiden har vært kjerneformålet med bevilgningen: å styrke brukerog pårørendemedvirkningen i tjenestene. Når det gjelder den konkrete organisasjonen som representanten tar opp, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i denne enkeltsaken siden departementet her klageinstans. ATROP har over tid mottatt tilskudd fra den tidligere nevnte tilskuddsordningen. Her har det vært en tydelig utglidning i tildelingspraksis, noe som har svekket kjerneformålet med tilskuddet. Når vi har strammet inn tildelingskriteriene, er det ikke på noen måte ment som en nedvurdering av den formidable innsatsen ATROP eller andre organisasjoner har lagt ned. etter klagebehandlingen invitere relevante organisasjoner til et møte for å drøfte hvordan vi kan gjøre forbedringer i ordningen framover. (V) [14:00:52]: En oppryd- ning i tidligere praksis med mål om mer likebehandling og rettferdighet er jo i prinsippet bra, men endringen som ble gjort i søknadskriteriene, har medført at av 72 frivillige organisasjoner som har søkt om tilskudd, 63 av dem fått avslag, inkludert ATROP. Det betyr at bredden på tilbudet nå reduseres, og mange sårbare grupper mister tilbudet sitt. ATROPs tjenester bidrar til forebygging og mestring av krevende livssituasjoner og har særlig pårørende som målgruppe. Forebygging, livsmestring og ikke minst fellesskap er et viktig tiltak for å unngå overbelastning av allerede sterkt pressede offentlige tjenester. Mener statsråden at kriteriene som legges til grunn i ny tilskuddsordning, treffer godt nok med tanke på hvor mange som fikk avslag? Og er statsråden bekymret for at reduksjon i lavterskeltilbud kan resultere i økt behov for mer ressurskrevende tjenester, fordi mange nå ikke lenger vil få hjelp på et tidligere stadium? Statsråd Ingvild Det er viktig at det ikke framstilles som at vi har kuttet i de midlene som settes av til dette formålet, men når det er langt flere organisasjoner som søker, sier det seg selv at ikke alle kan få. Så lenge den organisasjonen representanten

og her er pengene delt ut etter formålet. For tilskuddet til bruker- og pårørendeorganisasjoner søkes det om mer enn 100 mill. kr mer enn denne rammen. Det er et faktum. Derfor er det viktig å ha dialog med Jeg har forstå- else for at ikke alle kan få, og at det er mye press på ordningen, men ATROP har levert viktige tjenester i over 13 år og mottatt statlig støtte i 10 av disse. Bare i fjor gjennomførte ATROP over 1 000 samtaler med pårørende. Mange er helt avhengige av disse tjenestene, og i Kristiansand kommune er det et viktig supplement til andre offentlige tjenester. Fire av seks ansatte er nå allerede permittert, og fra 1. mai blir det kun daglig leder igjen. Det er kun et spørsmål om tid før tilbudet legges ned. Presset på offentlige tjenester er allerede stort, og det er heller ikke alltid slik at tilgjengelig tilbud passer behovet. Uten statlig støtte må tilbudet legges ned. Hvem skal overta disse 1 000 samtalene når ATROP må kaste inn håndkleet? Er det gjort noen utredninger eller vurderinger av hvor disse menneskene nå skal søke hjelp? vi har fått oversendt mange klager, et femtitalls klager, og for flere av ordningene er klagefristen ennå ikke utløpt. Det er derfor for tidlig å si om vi vil kunne få enda flere klager enn tidligere år. Endringene i tilskuddsordningene er i tråd med Riksrevisjonens påpekninger i undersøkelsene av tilskudd til organisasjoner fra 2022. Der slo Riksrevisjonen fast at mål og kriterier for tilskuddet ikke var tilstrekkelig tydelig og presist. Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker om tilskudd. Vi kjenner jo ikke de organisasjonene som har fått penger. penger. De gjør også en viktig jobb og vil fange opp mange. Engasjementet for ATROP fra en representant fra den regionen har jeg likevel stor forståelse og sympati for. Det er derfor vi velges inn til Stortinget, for å passe på vår egen region og de gode tingene som skjer der.

«Sanitetskvinnenes vei- ledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengige og psykisk syke er etablert over hele landet, er bygd opp over 40 år og har årlig 10 000 pårørendesamtaler. Nå står tilbudet i fare fordi Sanitetskvinnene og mange andre frivillige organisasjoner langt inn i budsjettåret får beskjed om at alt statlig tilskudd for 2023 faller bort. Mener statsråden at dette er en verdig måte å behandle Norges største kvinneorganisasjon på og en god oppfølging i 2023 av alle fine ord i «Frivillighetens år» 2022?»

stor konkurranse om tilskudd til ideelle og frivillige på helse- og omsorgsområdet, og for flere av ordningene søkes det om mer enn det dobbelte av tilskuddsrammen. Sanitetskvinnene har over tid mottatt tilskudd fra ordningen med tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner over statsbudsjettets kapittel 765, post 71. Dette er en ordning hvor konkurransen om midler har økt år for år, og hvor det har vært en klar utglidning i tildelingspraksis – hvor kjerneformålet om å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen har blitt svekket. At formålet er tydeliggjort

Ideelle og frivillige utgjør et veldig viktig bidrag og et supplement til det offentlige tilbudet, og målsettingen er at vi skal skape en forutsigbar, åpen og rettferdig tilskuddsforvaltning for disse organisasjonene. Jeg må be om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i enkeltsaken representanten tar opp. Helse- og omsorgsdepartementet er klageinstans for Helsedirektoratets tilskuddsforvaltning, og nå arbeider vi for fullt med å få behandlet klagene. Jeg kan forsikre om at så snart klagebehandlingen er overstått, vil jeg invitere disse organisasjonene til et møte for å drøfte hvordan vi kan legge til rette for enda bedre prosesser ved neste års tildeling. Jeg skal være den første til å innrømme at det å fordele støtte på denne måten er krevende. Jeg tror vi på mange måter skal være glad for at det er flere som søker om midler, enn det er som kan få. Det er veldig bra at det er mange frivillige organisasjoner i dette landet som har lyst til å gi et tilbud til folk som står i vanskelige situasjoner. når statsråden sier at hovedformålet er en forsvarlig og god tilskuddsforvaltning, blir jeg litt i stuss, for hovedformålet her må jo være de tjenestene som disse organisasjonene gir.

er en varslet krise. Konsekvensene var tydeliggjort allerede da budsjettet var på høring. Da har jeg lyst til å spørre statsråden: Hva har hun gjort fra det ble ropt varsko i oktober, og fram til nå for å forhindre at er de som betaler en høy pris når den støtten de har lent seg på, forsvinner? Og vil statsråden gjøre noe for å rette opp dette? Statsråd Ingvild Kjerkol [14:08:43]: Det er litt uklart hva representanten egentlig spør om, for å gå inn på den enkelte organisasjonen som representanten har omtalt i spørsmålet sitt, kan ikke jeg gjøre. Det vil ikke være i Norske Kvinners Sanitetsforenings interesse at jeg blander meg inn i deres klagebehandling nå. Jeg ønsker at flest mulig som gir denne typen gode tjenester, skal få tilgang på de midlene

Etter pandemien opplever vi økt press på plassene innenfor psykisk helsehjelp. Tall fra Nav viste at i tredje kvartal 2022 var 95 626 personer sykmeldt i Norge på grunn av psykiske lidelser, noe som er en kraftig økning fra 2018. Et av de tilbudene som nå opplever kutt, er Angstringen, som hjelper personer som plages av angst i hverdagen, for å forhindre at sykdommen går ut over jobb, studier og livskvalitet. Som en konsekvens av det kuttet de nå er utsatt for, står de overfor konkurs. Da er spørsmålet mitt til statsråden – og det handler ikke om organisasjonen: Hvordan mener statsråden at disse pasientene kan ivaretas av det offentlige, når denne organisasjonen ikke lenger kan gjøre det? [14:10:31]: Det denne re- gjeringen har prioritert i årets budsjett, er en ekstra styrking av lavterskeltilbud innen psykisk helse. Vi har 150 friske midler, på toppen av de ordningene som videreføres fra budsjettåret før, til lavterskeltilbud ute i kommunene og til søkbare potter for denne typen aktører som spørsmålsstilleren er opptatt av i sitt spørsmål. I tillegg har vi øremerket penger på sykehusrammen for å bygge ut døgnkapasitet til barn, unge og voksne, sånn at vi også har en styrket beredskap og innsats for dem som er alvorlig syke og trenger spesialisthelsetjenesten vår. Denne vår. Denne regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan for hele psykisk helse-feltet i løpet av våren. Den har tre innsatsområder: det helsefremmende og forebyggende, gode lavterskeltilbud og en bedre tjeneste til dem som trenger langvarige og koordinerte tjenester.

[14:11:48]: Mitt spørsmål til kunnskapsministeren er som følgjer: «Av 6 000 lærlingar i Vestland fylke er 80 pst. knytte til eit opplæringskontor. Opplæringskontora er særskilt viktige for at dei små og mellomstore bedriftene skal kunne ta inn lærlingar. statsråden samd i at opplæringskontora si rolle er heilt sentral i å sikre eit breitt tilbod av lærlingeplassar med høg kvalitet over heile landet, blant både små og store arbeidsgjevarar, og at det er viktig å finne løysingar som gjer at ikkje opplæringskontora si rolle blir svekka i den nye opplæringslova?»

ikke svekker opplæringskontorenes rolle. Forslaget til ny opplæringslov anerkjenner at opplæringskontorene spiller en viktig rolle for fag- og yrkesopplæringen. Forslaget innebærer ikke å svekke opplæringskontorenes rolle, men tydeliggjør utgangspunktet for ansvarsforhold og rolledeling i samarbeidet mellom lærebedrift, opplæringskontorer og fylkeskommune. Når, som i dag, både opplæringskontoret og den virksomheten som gir opplæring, er godkjent som lærebedrift, kan det bli uklart hvem som har ansvaret for de oppgavene som etter loven ligger til lærebedriftene. Dette kan bl.a. få konsekvenser for lærlinger i sårbare situasjoner. situasjoner. Forslaget om at opplæringskontorene ikke skal reguleres som lærebedrift, men i stedet betegnes som et samarbeidsorgan for lærebedrifter, rydder opp i ansvarsforholdene når det gjelder de lovpålagte oppgavene som skal sikre et godt system for opplæring i bedrift til beste for den enkelte lærling og for samfunnet. og for samfunnet. Som det går fram av forslaget i Prop. 57 L for 2022–2023, vil lærebedriftene fortsatt kunne samarbeide med opplæringskontorene gjennom å inngå avtale om dette innenfor de rammene som lov og forskrift setter. setter. Det er positivt at det er stort engasjement rundt reglene som skal sikre formidling av læreplass og opplæring av lærlinger. Jeg registrerer at det er mange som ønsker at opplæringskontorene fortsatt skal kunne inngå lærekontrakter og motta læretilskudd. Det skal være mulig innenfor en modell hvor vi rydder i ansvarsforholdene. Debatten vi har nå, viser etter min mening at det er behov for ytterligere å tydeliggjøre hvilke oppgaver, og på hvilken måte, lærebedriftene kan samarbeide med opplæringskontorene om. Jeg er opptatt av å lytte til de innspillene som er kommet, og tror vi kan komme til enighet om gode løsninger til beste for den enkelte lærling og for samfunnet. Jeg vil fortsette den gode dialogen med utdannings- og forskningskomiteen, slik at vi kan sikre brede og gode løsninger som kan stå seg over tid, løsninger som vil sikre lærlingene våre formidling til læreplass og god opplæring i lærebedrifter.

kraftige og iallfall mange innspela som har kome i løpet av høyringsrunden her på Stortinget knytt til opplæringslova frå eit breitt spekter av aktørar over heile landet som jobbar for eit best mogleg opplæringstilbod. Det er ikkje tvil om at det forslaget som låg inne i det som opphavleg var oversendt Stortinget, om nær sagt å redusere opplæringskontora til ei slags konsulentverksemd på sida av partane, har blitt reagert på – sterkt – frå veldig mange hald. Eg ber igjen statsråden stadfeste at ho ser for seg at det er mogleg å lande løysingar – med statsråden si velsigning, så å seie – som sikrar opplæringskontora ei rolle som ein formell part i det viktige felles arbeidet det er å få på plass lærekontraktar og leggje til rette for at flest mogleg bedrifter og andre arbeidsgjevarar kan ta inn lærlingar. Heldigvis er det slik i vårt vakre parlamentariske system at statsråden ikke trenger å velsigne noe av det lovarbeidet som Stortinget gjør. Men jeg kan bekrefte at det jobbes med løsninger – det tror jeg det gjør i flere partier, og i begge regjeringspartiene, også mitt eget. Jeg tror at det vi må lykkes med, er å sortere hva som er målet, og hvordan vi kommer til det målet. Da er både lov og forskrift viktig. Så tror jeg at det som side blir veldig bekymret for at denne endringen vil medføre noe det kanskje ikke vil medføre, nemlig at det blir vanskeligere enn det det har vært til nå. Målet er det motsatte, at vi skal rydde opp og gjøre dette bedre, og da er vi helt avhengig av å lytte til de tilbakemeldingene vi nå får, både i komiteens høring og gjennom andre kanaler. Da er jeg sikker på at vi kommer til å klare å lande brede løsninger som gjør arbeidslivets parter fornøyd, og som gjør det bedre for lærlingene og for opplæringskontorene.

Eg kjenner sjølv Nordfjord Opplæringskontor, som har bygd seg opp til eit breitt kontor som tilbyr mange arbeidsgjevarar lærlingar i mange bransjar. Det er med på å heve statusen til lærlingyrket og jobbar tydeleg for at yrkesfag skal bli ein naturleg del for fleire. Viss vi greier å få til

Jeg tror poenget med de små, litt mer sårbare fagene er veldig godt, for vi vet at det å jobbe med å utvikle fagene, det å jobbe med å rekruttere til fagene parallelt med at man utvikler dem, og at hele tiden må holde seg flytende på et nivå som gjør at man ikke blir for små, er en krevende oppgave for veldig mange av de små bedriftene våre. Jeg tror også det er et viktig poeng med bredde i en del opplæringskontorer. En del av ny opplæringslov handler også om yrkesfaglig rekvalifisering, muligheten til å ta flere fagbrev, og at opplæringskontorene tror jeg blir enda viktigere i de 20 årene som kommer, enn det har vært i de 20 årene vi legger bak oss. Jeg er helt enig i beskrivelsen og overbevist om at Stortinget kommer til å klare å løse dette på en veldig god måte.

«Ifølgje Klassekam- pen står nærare 700 afghanarar i fare for å bli utviste frå Noreg. Mange av desse er hazaraar, ei folkegruppe som i lang tid har vore undertrykt og utsett for brutale angrep i Afghanistan og Pakistan. Menneskerettsorganisasjonar og FN har varsla om det som kan synast som systematiske drap på hazaraane i desse landa. Har utlendingsstyresmaktene tilstrekkeleg informasjon om situasjonen til hazaragruppa, og er utanriksministeren trygg på at dei medborgarane som no vert utviste, ikkje vil bli drepne for å vere hazaraar?» Statsråd [14:19:31]: Dette spørsmålet er stilet til utenriksministeren, og etter avtale med utenriksministeren besvarer jeg spørsmålet, siden det ligger inn under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. UDI og UNE som behandler enkeltsaker etter utlendingsloven, og det er slik at verken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet har myndighet til å overprøve eller gå inn i de sakene som representanten viser til, med mindre disse sakene skulle vise seg å gjelde grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg er kjent med at i enkelte oppslag i media i det siste er det hevdet at rundt 700 afghanere skal stå i fare for å bli utvist. Ut fra oppslagene i media ser det ut til å være saker hvor det foreligger mistanke om at oppholdstillatelse eller statsborgerskap kan være gitt på uriktig grunnlag. I slike situasjoner gir både utlendingsloven og statsborgerloven hjemmel for tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap. På generelt grunnlag er det viktig at det reageres med tilbakekall dersom oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap er gitt fordi søkerne har gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter. Det er helt nødvendig for å bevare tilliten til asylinstituttet og for å vise at det slås ned på misbruk. Når det gjelder hazaraer spesielt, som representanten spør om, må UDI og UNE, som for andre grupper, vurdere om vilkårene for tilbakekall er oppfylt, men også om det foreligger et vern mot retur. Det at en tillatelse eller et statsborgerskap blir kalt tilbake, betyr ikke nødvendigvis at søkeren må returnere til hjemlandet. Jeg vil presisere at Norge aldri kan sende noen tilbake til et land eller område hvor de kan bli forfulgt, eller hvor de står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ved vurderingen av om det foreligger vern mot retur, legger UDI og UNE vekt på oppdatert landinformasjon om situasjonen for utsatte grupper i søkerens hjemland, hvis søkeren anses vernet mot retur, må utlendingsmyndighetene vurdere om det kan gis en ny oppholdstillatelse dersom det er slik at den opprinnelige tillatelsen eller statsborgerskapet er kalt tilbake.

med saker der UDI sjølv har bede om at ein skal leggja bort ein god del av desse sakene, og der justisministeren – iallfall ifølgje media – har sett foten ned for det

hvis det er spørsmål om tilbakekall av oppholdstillatelse eller statsborgerskap, gjelder det da også. Vi har ikke tradisjon for å ha en helt generell store grupper, med noen unntak, som f.eks. flyktningene fra Ukraina, som vi har valgt å innvilge midlertidig kollektiv beskyttelse etter en spesiell bestemmelse i utlendingsloven. Jeg har høy tillit til utlendingsmyndighetene og forvaltningen de gjør, at de legger til grunn rammene som oppstilles i utlendingsloven, rammene menneskerettene oppstiller, og at de gjør riktige vurderinger knyttet til returvern. Jeg har også høy tillit til Landinfo og den informasjonen de utarbeider, som bl.a. inngår i grunnlaget for vurderingene som gjøres i UDI og UNE. Ingrid

Hvordan kunne statsråden forutsette at praksis var fulgt, når Politidirektoratet nå selv sier at det ikke er tilfellet, og vil statsråden igangsette en gransking for å få det fulle bildet av hvordan 1 000 asylbarn har forsvunnet?» Når enslige mind- reårige asylsøkere forsvinner fra asylmottak, er det av helt avgjørende betydning at de myndigheter som er berørt, følger fastsatte og betryggende rutiner. Bakgrunnen for representantens spørsmål er at det ble reist tvil om dette var tilfellet, bl.a. gjennom oppslag i media, og derfor iverksatte Politidirektoratet et arbeid med å se på rutiner og praksis. Det er bra. I brev av 7. desember i fjor til politidistriktene minnet direktoratet om gjeldende rutiner og ba politidistriktene redegjøre for hvordan disse sakene håndteres. Vi hadde en interpellasjonsdebatt i Stortinget den 5. januar i år. Der pekte jeg på at det pågikk et arbeid i Politidirektoratet for å oppdatere og videreutvikle retningslinjene, som jeg mener er riktig og viktig på bakgrunn av det som har framkommet. Jeg understreket at det er viktig for meg at dette tas ordentlig på alvor, men også at jeg ønsket å avvente vurderingene til Politidirektoratet før man beslutter gransking eller andre tiltak. Utviklingsarbeidet på dette feltet har pågått siden. Politidirektoratet har laget nye statistikkgrupper som handler om enslige mindreårige i savnetsakene i politiets systemer. Videre etablerte Politidirektoratet en dialog med UDI og Bufdir for å sikre en felles forståelse av rundskriv, begrepsbruk, rutiner og praksis, og det er nå en arbeidsgruppe som følger opp denne veldig sentrale oppgaven. I 2022 er det også etablert et eget uavhengig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak, der statsforvalteren er tilsynsmyndighet. Politidirektoratet og Riksadvokaten hadde på et tidligere tidspunkt gitt Nasjonal faggruppe for etterforskningsledelse i oppdrag å oppdatere og videreutvikle gjeldende retningslinjer for alle savnetsaker. Oppdraget var bl.a. å identifisere risikomarkører som kan indikere om savnede kan være utsatt for en straffbar handling, slik at den innledende etterforskningen kommer i gang så tidlig som mulig i de tilfellene hvor det er grunnlag for etterforsking. Faggruppen besluttet å foreta en gjennomgang av enkeltsaker i Norge som gjelder savnede enslige mindreårige asylsøkere. Faggruppens rapport er ikke ferdig, gruppen har allerede formidlet noen hovedfunn fra sin gjennomgang av 62 saker som gjelder forsvinninger i perioden fra 2015 til 2022. De peker på mangler ved undersøkelser, oppfølging og dokumentasjon av opplysninger i sakene de har gjennomgått. Funnene understreker behovet for den innsatsen som faginstansene nå gjør for at alle myndigheter

Vi har hatt flere diskusjoner om det i Stortinget. I 2015 ble det også vedtatt at man skulle behandle disse sakene på lik linje med saker om andre barn, men det har ikke skjedd, og det er også noe av det som Politidirektoratet nå har funnet gjennom sin undersøkelse. Jeg lurer på hvorfor ikke justisministeren vil ha en gransking når Politidirektoratet selv konkluderer med at politiets manglende etterforskning av forsvunne asylbarn er en rettssikkerhetssvikt som vi ikke bør være bekjent av. Jeg har bare vært statsråd siden 2021, så tiden før det er det vanskelig å svare inngående for. Men heldigvis viser tall fra UDI også at antall forsvinninger er kraftig redusert de siste årene. I løpet av de åtte årene fra 2015 til forrige årsskifte forsvant i alt 360 mindreårige, hvorav 277 var afghanske borgere. Bare 12 av de 360 forsvant i løpet av de fire siste årene, og ingen av disse har vært under 15 år. Så er det viktig for meg

vurdere hensiktsmessige tiltak i lov, forskrifter, rundskriv eller retningslinjer når de endelige resultatene av dette arbeidet foreligger. Inntil vi har de endelige rapportene, framstår det ikke som et nødvendig eller hensiktsmessig grep å beslutte gransking for å klargjøre svikt i tidligere håndtering av forsvinninger. [14:31:06]: Det jeg er bekymret for, er at det ikke er første gang Norge kommer til å motta barn som flykter alene. Vi vet at det er rekordmange mennesker som nå er på flukt. 100 millioner mennesker er på flukt i dag, og forsvinningene viser svakheten i hele asylsystemet. Uansett hvilken justisminister vi har, er det systemet som her har sviktet, og nå er det tilfeldigvis herværende justisminister som har ansvaret for det. Norges institusjon for menneskerettigheter og Press har påpekt at omsorgen asylbarna får, ikke er god nok, og at det norske asylsystemet ikke har ivaretatt barns grunnleggende rettigheter. Er justisministeren da enig i at den nylig nedsatte arbeidsgruppen med UDI og Bufdir også må se på asylsystemet om vi skal hindre at barn forsvinner? Statsråd Jeg tror ikke det er riktig at denne gruppen skal få i oppgave å gå igjennom absolutt hele asylsystemet. Jeg tror det er veldig viktig at vi har tiltak som retter seg spesielt mot den gruppen som jeg oppfatter at vi deler en bekymring for, nemlig de enslige, mindreårige Jeg har nevnt nå at det på ulike måter er satt i gang flere arbeid for å sikre at også disse ivaretas på en god måte. også er viktig for bl.a. å imøtegå den bekymringen som noen kan ha, om at det er en forskjellsbehandling avhengig av om det er et norsk barn eller et asylbarn som forsvinner.

«I Klassekampen kun- ne vi forrige uke lese om Rukhsana som etter elleve år med familieliv og jobb i Norge har fått beskjed om å forlate landet landet fordi UDI mistenker at hun ikke er afghansk slik hun tidligere har oppgitt. Rukhsana har to barn på seks og ni år. Ifølge Klassekampen er ikke Rukhsana alene, hele 700 afghanere står i fare for å bli utvist. Mange av personene kom til Norge som enslige mindreårige. I hvilken grad vektlegges tilknytning til Norge gjennom lang botid og barnas beste i behandlingen av disse tilbakekallsakene?» Som kjent er det UDI og UNE som behandler enkeltsaker etter utlendingsloven. Jeg har ikke myndighet til å overprøve eller gå inn i den enkeltsaken representanten viser til, med mindre saken skulle vise seg å gjelde grunnleggende grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Som jeg nevnte tidligere i svar på et annet spørsmål, er jeg kjent med oppslag i media den siste tiden hvor det hevdes at rundt 700 afghanere står i fare for å bli utvist, og at dette gjelder saker hvor det foreligger mistanke om at oppholdstillatelse og statsborgerskap skal være gitt på uriktig grunnlag. I slike tilfeller gir utlendingsloven og statsborgerloven hjemmel for tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap. Det er viktig at det reageres med tilbakekall når oppholdstillatelse og eventuelt også statsborgerskap er gitt på feil grunnlag. Det er med på å bevare tilliten til asylinstituttet, som sikrer at vi faktisk kan ta imot personer som trenger beskyttelse i Norge, og det viser at det reageres mot misbruk. Etter utlendingsloven kan en oppholdstillatelse kalles tilbake dersom det er gitt uriktige opplysninger – det er et kan-vilkår. I statsborgerloven er det lovfestet at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering i alle saker om tilbakekall av statsborgerskap.

Hvorvidt lang botid og barnets beste tillegges avgjørende vekt i saker hvor barn er berørt, må UDI og UNE vurdere konkret i hver sak. Takk for svaret. Det var relativt som forventet. Det kan synes som om man har noe berøringsangst i disse sakene, og at man kanskje heller ikke helt tar inn over seg den realiteten som i hvert fall disse familiene opplever at de står i. i. For å følge tråden litt videre: I Hurdalsplattformen sier regjeringen at Norge skal være en pådriver for rettigheter for barn på flukt, og at det ivaretas. Det er vanskelig å se at dette følges opp i disse sakene, der barn mister sine omsorgspersoner i utvisningssaker, og at barnas beste åpenbart ikke har vært utslagsgivende i den forholdsmessighetsvurderingen som statsråden

[14:36:15]: Det gjelder alle barn på flukt. Det er viktig for regjeringen at vi har et asylsystem som har høy tillit, hvor vi kan ta imot dem som trenger beskyttelse fra krig, konflikt eller forfølgelse. Av den grunn er det også et viktig utgangspunkt at vi har en uavhengig utlendingsforvaltning som behandler enkeltsaker, som ikke vi har myndighet til å overprøve verken den ene eller den andre veien. Det kunne vært til ugagn for asylsøkeren om man skulle hatt en slik politisk styring. Så er det utlendingsmyndighetene som må gjøre vurderinger av hensynet til barnets beste opp mot andre relevante hensyn i saken, og vurdere om det er slik at det i den enkelte sak er barnets beste som får avgjørende vekt eller ikke. Grete [14:37:12]: Jeg er ikke så sikker på om vi noen gang får en helt felles forståelse av dette, kanskje med unntak av at vi er enige om at vi som politikere ikke skal gå inn og bestemme i enkeltsaker, men vi legger likevel noen føringer for de myndighetene som skal gjøre det. poeng som også står i Hurdalsplattformen, er at saker som omfatter barn, skal prioriteres høyt, slik at ikke barns og unges liv settes på vent. Det er vi vel også enige om er en god tanke. Er statsråden enig i at regjeringen har en jobb å gjøre her, og at også disse barnas barnas liv settes på vent når man opplever usikkerhet, bekymringer og søvnløse netter på grunn av fravær av mor eller far, kanskje over flere år? Statsråd Emilie Mehl [14:37:52]: Uansett hva som er årsaken,

tror jeg også representanten kjenner godt til. Da er det viktig at man gjør en prioritering av saker, og jeg har tillit til at UDI og UNE gjør det, det, og at de, så langt jeg vet, er opptatt av å ivareta barn på en god måte. Det er noe som ligger til grunn for hele utlendingsforvaltningen.

«For kort tid siden kunne avisa Vårt Land avsløre at UDI ønsket å gi alle kvinner fra Afghanistan asyl, grunnet menneskerettighetssituasjonen og de store begrensningene i kvinners rettigheter i landet. Dette avslo statsråden, som mente at det ikke er aktuelt å gi vern av kvinner fra Afghanistan. Når utlendingsforvaltningen sine egne anbefalinger om at det er for risikabelt for kvinner å returneres til Afghanistan blir trosset av statsråden, vil statsråden utdype hva det er hun mener taler imot å gi disse kvinnene vern her i Norge?» [14:39:21]: Dette er faktisk det første spørsmålet om akkurat denne problemstillingen i dag. Justis- og beredskapsdepartementet fikk 9. februar i år en praksisorientering fra UDI, hvor de skrev at de planla å endre praksis slik at alle afghanske kvinner og jenter vil få beskyttelse, på grunn av sitt kjønn og sin nasjonalitet. På vanlig måte ba UDI om en tilbakemelding dersom det var slik at departementet ønsket å få forelagt saken for godkjenning. Utgangspunktet i norsk asylforvaltning er at alle asylsøknader skal behandles individuelt. Dette er en langvarig praksis og etter mitt syn også en viktig forutsetning for tilliten til asylinstituttet og en rettferdig behandling av alle asylsøkere. Departementet ba UDI om en nærmere redegjørelse i form av en praksisforeleggelse. I henhold til instruks skal departementet godkjenne endringer i tidligere eller gjeldende gjeldende praksis, såkalte praksisendringer, og etablering av ny praksis, som er såkalte praksisetableringer, som UDI ønsker å foreta, dersom endringen eller etableringen har en viss betydning for praksis på et bestemt område. Etter den samme instruksen skal foreleggelse bl.a. skje dersom endringen vil kunne føre til «en ikke ubetydelig økt tilstrømming av asylsøkere fra visse land eller grupper.»

dersom kriteriene for dette er oppfylt. Departementet fikk en slik praksisforeleggelse fra UDI rett før påske. Den er nå til vurdering, og vi vurderer om UDIs forslag til ny praksis skal godkjennes. Så det er ikke helt slik som representanten legger til grunn i sitt spørsmål, at dette er endelig avklart. Jeg kan tilføye at UDIs innvilgelsesprosent for realitetsbehandlede asylsaker realitetsbehandlede asylsaker fra Afghanistan som ble vurdert på individuelt grunnlag, var på 98 pst. i 2022. Det er viktig for regjeringen at de som har rett til beskyttelse, får det. Dette er altså først og fremst et spørsmål om sakene skal behandles individuelt. [14:42:02]: Som statsrå- den nå er kjent med, skrev Vårt Land 31. mars om dette brevet fra UDI, fra direktør Frode Forfang, til nettopp Justisdepartementet, til at begrensningene i kvinners rettigheter i Afghanistan nå er blitt så omfattende, og har så alvorlige konsekvenser for afghanske kvinner at det etter en samlet vurdering utgjør forfølgelse.»

[14:43:00]: Som nettopp re- degjort for, har vi ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet. Nå kan departementet, etter helt vanlig rutine, be om en praksisforeleggelse for godkjenning når kriteriene for det er oppfylt. I denne saken mener jeg det er viktig at man ikke underslår behovet for å belyse mulige konsekvenser av en sånn type endring, og også å få belyst enda bedre hva som er praksisen i andre land.

Overhuset i Storbritannias komité for internasjonale relasjoner og forsvar publiserte i januar 2022 en rapport hvor det står at hazaraer blir målrettet angrepet basert på deres etniske og religiøse identitet, og de har lenge vært målrettet av Taliban og andre militante sunnimuslimske organisasjoner i både Afghanistan og Pakistan. Det siste er viktig fordi ikke alle av disse tilbakekallsakene vil ende med at noen kanskje blir returnert til Afghanistan, men også til Pakistan. Så mitt spørsmål er: Kan justisministeren garantere at ingen av hazaraene som sendes tilbake til et område, både Pakistan og Afghanistan, risikerer at deres liv eller frihet står på spill? [14:44:45]: Som også besvart tidligere, til de to spørsmålene som gjaldt dette temaet, er det UDI og UNE som må gjøre vurderinger av hver enkelt sak, og det er anledning til å vurdere tilbakekall av en gitt oppholdstillatelse eller et statsborgerskap dersom det er gitt på uriktig grunnlag eller på bakgrunn av uriktige opplysninger. I den vurderingen må UDI og UNE gå inn i de konkrete forholdene i saken. Selv om det skulle være grunnlag for å tilbakekalle en gitt oppholdstillatelse eller et statsborgerskap, er det fortsatt slik at det kan foreligge et returvern. Norge vil ikke, og kan ikke, sende tilbake personer som f.eks. risikerer dødsstraff, tortur